Зареєстровано 361 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. середу зранку ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів. Хочу наголосити, не фракцій, а народних депутатів. І тому будьте уважні під час запису. Прошу приготуватись до запису для виступів народних депутатів. І прошу провести запис. Будь ласка, колеги, записуємось.

Подоляк Ірина Ігорівна, будь ласка. Передає Єгору Соболєву. Я би хотів повернути парламент до завдання створити антикорупційний суд. понеділок спікер парламенту помилково поінформував народних депутатів, що Комітет з правової політики визнав законопроект про створення антикорупційного суду неконституційним. Пане спікере, такого рішення комітету не було. Я прошу вас розібратися, хто вас ввів в оману. А всім колегам з правового комітету хотів сказати, що ви краще за мене розумієте, наскільки це важливо, наскільки залежними залишаються судді в звичайних судах і наскільки важливо створити хоча б один справжній суд, який поставить топ-корупціонерів перед законом. Антикорупційне бюро з антикорупційною прокуратурою найбільше просять від парламенту такого суду, бо їхні найважливіші розслідування зустрічають саботаж у звичайних судах. Я хочу поінформувати, що ми з колегами по "Самопомочі" продовж двох останніх тижнів провели перемовини з представниками парламентів і урядів Сполучених Штатів та Канади. Ви знаєте, що в нашому законопроекті про створення антикорупційного суду ми пропонуємо залучити іноземців до підбору суддів, щоб гарантувати незалежність процедур підбору. І в Канаді, і в Сполучених Штатах ми зустріли велику підтримку цієї ідеї, вони готові послати таких людей, як тільки буде рішення парламенту. Ще раз велике прохання до всіх фракцій не зволікати. Суд у будь-якому разі в Україні буде. Важливо, щоб він був цивілізованим і за законом, це в наших руках і в нашому обов'язку його створити. Дякую. Ларін передає слово для виступу Скорику. Будь ласка. Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Другого травня цього року Україна, на жаль, відмітила третю сумну річницю трагічних подій в трагедії, яка забрала десятки життів в мирному місті, в європейському місті, в європейській країні. На жаль, на сьогоднішній день суспільство не знає про реальні результати розслідування цієї трагедії. Під час своєї останньої прес-конференції Президент України сказав, що Міністерство внутрішніх справ готово доповісти суспільству стосовно результатів розслідування цієї трагедії. Це дуже позитивний факт, і я дуже сподіваюся і звертаюся до керівництва Верховної Ради, що в найближчий час ми заслухаємо з цього приводу і керівництво Міністерство внутрішніх справ, і, я сподіваюся, керівництво Генеральної прокуратури, тому що, наскільки я знаю, цю справу розслідувала саме Генеральна прокуратура. Це буде досить серйозний меседж для українського суспільства, для родичів загиблих, для всіх міжнародних, авторитетних міжнародних організацій до світового співтовариства стосовно того, що в Україні діє закон. Крім того, я хочу звернутися, шановні колеги, і громадяни України до вас іще з однією наступною пропозицією. На сайті Президента зареєстровано петицію стосовно встановлення пам'ятних знаків жертвам трагедії 2-го травня в Одесі з обох боків на Куликовому полі, на Грецькій площі. я пропоную і закликаю громадян України, вас, шановні депутати, долучитися до підтримки цієї петиції. Разом з реальним розслідуванням цієї трагедії, разом зі встановленням пам'ятних знаків жертвам цієї трагедії ,я вважаю, що це буде одним із кроків стосовно дійсно громадянського примирення в Україні і досягнення реального громадянського миру в нашому суспільстві. Дякую за увагу. Сергій Міщенко, будь ласка. На позаминулому і минулому тижні в засобах масової інформації, на багатьох центральних каналах і регіональних одеських каналах пройшла, я вважаю, дуже неприємна для правоохоронної системи інформація, що новостворена поліція кришує в Одесі наркотрафік і продаж наркотиків. Якщо б я не був з цієї системи, то напевно, це б може пройшло б поза увагою, тому що такі випадки по всій країні відбувалися раніше. Але, коли розібралися журналісти і громадські діячі відносно того, що щось там, дійсно, відбулося, то на поверхню вийшов шокуючий факт, який полягає в тому, що єдина клініка, яка займається лікуванням наркоманів в Одесі, була з допомогою поліції, обласної поліції, була закрита, і всі наркомани, які лікувалися там, на наступний день пішли купляти дозу. Більше того, ніколи за моєї практики не було такого, щоб прокуратура разом з поліцією кришувала це, тому що за три тижні після відповідних масок-шоу і вилучення всіх документів, печаток, ліків і такого іншого ні одному із представників цієї клініки не пред'явлено підозру, тобто, команда, було зрозуміло мені як бувшому правоохоронцю, команда закрити для того, щоб наркотрафік в Одеській області працював. І тому, я кажу, що дивно те, що прокуратура стала на бік цім поліціантам, які разом із злочинним світом в Одеській області об'єдналися. Більше того, можу сказати, що коли ця інформація від засобів масової інформації, від таких телеканалів, як "ІСТV", "Інтер", Одеської регіональної думської телекомпанії, надійшли до Генеральної прокуратури, нічого іншого, як перший заступник Генеральної прокуратури відправив розглядати цю справу куди – в Одеську область. Зрозуміло, що раніше, коли такі сюжети виходили на центральному каналі, Генеральна прокуратура сама розглядала, тому що прокуратура Одеської області і керівництво прокуратури Одеської області задіяні в цьому. А тут відфутболила знову для тих, хто сам винен в цьому, тобто рука руку миє. Ми вже падаємо в прірву, немає часу розслідувати справу, є займатися наркотиками в правоохоронній системі. Дякую. Джемілєв передає слово для виступу Чубарову, будь ласка. Шановний Голово, шановні колеги, шановні громадяни України! Завтра, 18 травня, відмічатимуться 73 роковини депортації кримськотатарського народу з власної історичної Батьківщини – Криму. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12 листопада 2016 року 18 травня визнано днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього року вже вчетверте в Криму роковини депортації відбуватимуться в умовах тимчасової російської окупації. Цього року, як і попередні три роки, в окупованому Криму заборонені будь-які публічні заходи по вшануванню жертв депортації кримськотатарського народу, окрім тих одного-двох заходів, які будуть проводиться під тотальним контролем окупантів. Шановні громадяни України, з метою вшанування пам'яті жертв геноциду Меджлісом кримськотатарського народу напередодні та безпосередньо в день 18 травня планується проведення низки відповідних меморіальних заходів в Україні та України, де представлена кримськотатарська діаспора. Зокрема, в Києві 18 травня о 18 годині на Майдані незалежності відбудеться жалобний мітинг, присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Дорогі друзі, у нашому житті, у нашій спільній історії, трагедії, катастрофі взаємопоєднані з боротьбою, надіями, святами. Так сталося, що в цьому році… що завтра випадає День української вишиванки – символу української вірності і свободи. Ми дуже цінимо те, що оргкомітетом з проведення всесвітнього свята української вишиванки прийнято звернення до всіх учасників цього свята, до всіх українців, на всіх заходах згадувати 73-річної давнини депортацію кримськотатарського народу та сьогодення його боротьби Я радий повідомити, шановні колеги, і особливо громадянам України, про рішення Святішого Філарета про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу колокольним дзвоном зі всіх храмів Української православної церкви. Завтра о 12 годині буде хвилина мовчання по всій Україні і по всіх країнах, де живе кримськотатарська діаспора. Отже, завтра у нас такий тяжкий день, але день, який нам дає також надію на майбутнє… Дякую вам. Будь ласка, Лаврик Микола Іванович. Шановні депутати! Перше, я хочу звернутися до керівника нашого парламенту, Андрій Володимирович, по майбутньому звіту нашого уряду, коли настав термін його звіту. Я пропоную, як мінімум визначити чітку дату проведення звіту уряду, заздалегідь. Друге, визначити цілий день для проведення звіту, слухати і і задавати питання повинен мати право кожен депутат, особливо який представляє відповідні мажоритарні округи. Це буде справжній звіт. Я хотів би звернутися заздалегідь до уряду. Я не знаю, по якому принципу сьогодні йде розподіл державних бюджетних коштів на відновлення автошляхів у нашій державі. Але те, що відбувається на території Сумської, моєї області рідної і другої рідної області – Чернігівської, коли вся Сумська область, половина Чернігівської області фактично відрізані від центру України, ми декілька разів по 67 народних депутатів звернулися до керівництва уряду звернути на це увагу. На сьогоднішній день фактично області відрізані від сполучення. Скажіть мені, будь ласка, це також Україна? Україна. Це також українці? Українці. Ми сьогодні, кожна людина, яка проживає на території нашої області, вона дивиться обличчям і серцем в Україну, вона відбудовує державу. Тому давайте ми також не забувати і про тих людей, не тільки про інші території і не про інші регіони.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, дорогі мої люди! Я хотів би зараз підняти дуже важливе питання – це пенсійного забезпечення. Мільйони людей в Україні живуть на копійчані пенсії, важко відпрацювавши все життя. Учора до Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка одним із питань обговорює пенсійну реформу. Я звертаюся до уряду обговорювати пенсійну реформу не лише із місією Міжнародного валютного фонду, а в першу чергу з українцями із тими, кого ця пенсійна реформа стосується в першу чергу, тому що кожна людина, яка працює, має право знати, на яких умовах і коли вона буде виходити на пенсію. Тому ми вимагаємо оприлюднити від уряду проект пенсійної реформи, який узгоджується зараз не з українцями, не з українським суспільством, а з Міжнародним валютним фондом для того, щоб ми його публічно мали можливість обговорити. Друге, підвищення пенсій. Уряд обіцяє, що пенсії піднімуть з 1 жовтня. "Обіцянка-цяцянка, а дураку – радість". Тому що насправді разом із підвищенням пенсій нам внесуть до парламенту закон, який передбачатиме підвищення страхового стажу на право… який даватиме право на отримання пенсії, нас внесуть до парламенту закон, який ліквідовуватиме пільгові умови для виходу на пенсію, зокрема шахтарям, металургам, механізаторам, хімікам, іншим категоріям трудящихся. Ми категорично проти цього. Крім того, ми знаємо, що внаслідок підвищення вдвічі мінімальної зарплати з 1 січня у нас більше десяти мільярдів гривень перевиконання доходів Пенсійного фонду, отже можливості підняти пенсії є вже сьогодні. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше тисячі гривень, так звана "соціальна пенсія" – 947 гривень. Багато з цих людей працювали, але їх не оформляли на роботу і тому у них немає стажу трудового. Ми вимагаємо для цієї категорії, півмільйона українців, підняти пенсію і встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму 1500 гривень хоча б щомісяця, щоб ці нужденні люди отримували пенсію. І друга величезна проблема – це соціальна несправедливість у нарахуванні пенсій, коли одна людина все життя пропрацювала, інша людина не працювала, і однаково отримують пенсію. Чому? Тому що з 2012 року регіонали, які ховаються сьогодні під маркою "троянських конів" в Опоблоці, вони не перераховували пенсії, не осучаснювали їх, і тому люди отримують копійчані пенсії. Ми вимагаємо від уряду негайно внести до парламенту законопроект про підвищення пенсій, про їхнє осучаснення для того, щоб мінімальна пенсія була хоча б три тисячі гривень на місяць для кожного пенсіонера.

доброго дня! Максим Бурбак, фракція "Народного фронту", 204 виборчий округ. Ми вчора з вами в цій сесійній залі приймали надважливі рішення. Як би хтось не глузував, говорив, що вони не на порядку денному, але, врешті-решт, це наша реакція на повзучий реванш регіоналів в нашій країні. Ці ганебні явища, які були у Дніпрі на так звані травневі свята, коли тітушки, знову ж таки вийшли на вулиці і намагалися бити учасників бойових дій в АТО, треба припиняти. я вдячний Національній поліції, яка це вміло і вчасно припинила, вдячний міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що він блискавично зробив заміни і ротації там, де керівництво оновленої Але хотів би розказати і про ту ганебну ситуацію, яка сталася в моїх рідних Чернівцях. Там реванш регіоналів з залишків команди Фірташа, Льовочкіна вже відбувся. Там сформована більшість, запроданська фірташівська більшість, яка не дає міському голові Олексію Касперуку нормально розвивати громаду. Тому він був змушений звернутися до Голови Верховної Ради Андрія Парубія з тим, щоби в якнайшвидший термін було скликано робочу групу, яка б розібралася в даній ситуації і винесла на розгляд залу єдине правильне рішення – призначення позачергових виборів міста Чернівці. Ми повинні всі разом об'єднатися для того, щоб зупинити реванш регіоналів – Фірташа, Львочкіна. Але що ж ми дивимося? Ще не було створення такої групи, а вже ця банда, які... входять до складу якої, її ядро – колишні регіонали, прикро, що до них доєдналися постмайданні сили: "Батьківщина", "Самопоміч", "Народний контроль" і "Свобода". Вони говорять, що вибори не потрібно, ось їх підписи під зверненням. Ні, колеги, жодних фейків, лише діємо в законний спосіб з виїздом на місце, розбираємося із ситуацією і виносимо питання перевиборів в місті Чернівці. А хочу нагадати, чому це треба зробити. Тому що коли в 2010 році вони незаконно усунули нашого колегу Миколу Федорука від виконання обов'язків міського голови, сформували профірташівську більшість у станах ратуші, вони що зробили? Вони передали на баланс "Чернівцігазу" другу низку газогону вартістю понад 23 мільйони гривень і до сих пір безкоштовно нею користуються, і збирають за це гроші. Ось чому з'являються сюжети на центральних каналах, де паплюжать і поширюють "фейки", я не зупинюся ніколи. Тому що власність громади повинна бути повернута і повинна працювати саме на громаду, а не на залишки банди у Чернівецькій міській раді. Тому, колеги, я звертаюся до всіх з тим, щоб ми розібралися в цій ситуації і ви підтримали звернення міського голови Олексія Каспрука про перевибори в Чернівецькій міській раді. Спільними зусиллями на гербі Чернівців написано "Viribus unitis". Спільними зусиллями ми зупинимо реванш регіоналів у всій Україні. Дякую. Дякуємо, шановний колего. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" народний депутат Олена Сотник. Їй передають слово. Будь ласка, пані Олена. 10:24:39 СОТНИК О.С. Три роки як минуло з Революції Гідності. Один рік ми маємо вже на посаді Генерального прокурора – людину, яка була безпосереднім учасником цих подій, яка в тому числі була постраждалим під час Революції Гідності. Але, на превеликий жаль, жодного вироку до сьогоднішнього дня ми після цих подій не маємо, жодна людина не понесла відповідальності. Я просто нагадаю для порівняння, що трагічний терористичний акт, який стався в Сполучених Штатах Америки і уніс майже 3 тисячі життів, він розслідувався 2 роки, і вже через 3 роки були покарані всі винні особи. Що ми маємо сьогодні? На сьогоднішній день 90 відсотків кримінальних проваджень по високопосадовцям влади Януковича зупинені. Вони зупинені у зв'язку з тим, що ці люди не знаходяться на території України, знаходяться в розшуку. Ми знаємо, що багато з них живе в Російській Федерації. Цей парламент приймав зміни до заочного засудження для того, щоб таких людей все одно притягати до відповідальності. Але по жодному з них немає навіть заочного вироку.

– припинено взагалі кримінальне провадження. Воно припинене у зв'язку з бездіяльністю Генеральної прокуратури. Це зафіксовано в рішенні Верховного Суду України. І жодна людина в Генеральній прокуратурі не понесла за це відповідальності. Мені… у мене є відповідь від Генерального прокурора, що так, це є фактом, але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодна людина, хоча є конкретні прізвища, ім'я прокурорів, які бездіяли, не понесла відповідальності. Припинено процес очищення влади в Генеральній прокуратурі. Я з цього приводу вчора виступала і говорила про те, що моїм зверненням направлено конкретні прізвища прокурорів, які підтримували обвинувачення, арештовували майданівців; сьогодні вони працюють в Генеральній прокуратурі, вони очолюють департаменти, і вони очолюють управління. Генеральна прокуратура мені дала відповідь тиждень тому, що підстав для звільнення цих людей немає. Хоча у нас є 3 стаття Закону про очищення влади, яка прямо вказує, що ці люди мають бути звільнені. У мене дуже просте питання до Генерального прокурора, який ще нещодавно був активним активним учасником Революції гідності: де результати хоча б по цьому категорично важливому суспільному питанні. Ми хочемо бачити вироки. Ми хочемо бачити людей, які були винні, які, насправді, забрали життя найкращих українців, найкращих наших громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Зараз народний депутат Скорик передає слово своєму колезі Нестору Шуфричу. Будь ласка, пане Несторе. 10:27:51 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановна пані головуюча! Шановні колеги! коли Бог хоче когось наказати, то він забирає у нього розум. Іначе оцінити те, що вчора робила влада неможливо. Та, в принципі, вже останні три роки неможливо зрозуміти, що робить влада, тому що люди, чекаючи цю демократичну владу, відчули на собі, що таке "жити по-новому". А це означає: жити в 6 раз бідніше; платити в 5 раз більше, а отримувати в 3 рази менше – оце життя по-новому. Подобається чи ні, і це правда. І ви знаєте, тут дехто згадував регіоналів. Я вам скажу, ті люди, які були поруч з 10 мільйонами людей, які весь час голосували, підтримували Партію регіонів, а мені і сьогодні жаль, що цю партію розпустили, вони знаходяться в цій залі і борються за інтереси людей, борються за мир. І сьогодні я хочу вам процитувати Трампа, Президента Сполучених Штатів: "Let's make peace". Скажіть, будь ласка, з тими рішеннями, які ми вчора приймали щодо георгіївської стрічки, щодо блокування найпопулярніших інтернет-ресурсів, ми хіба зможемо досягти миру? Це шлях до миру? Ні, це шлях до протистояння. І, коли мене за кордоном і в Україні питають: "Скажіть, будь ласка, а коли ж прийде цей мир?", я весь час говорю: "На жаль, коли піде ця влада". Чим раніше піде ця влада, тим реальніші стануть перспективи миру. І мене питають: "Коли це відбудеться?". Я кажу: "Ви знаєте, в Україні це може відбутися будь-коли: і через два місяці, і через три місяці, і на протязі року". Тобто 17-й, 18-й рік, я хочу вірити, що вони позбавлять Україну від цієї влади, тому що сьогоднішня влада – один в один як влада більшовиків: цензура, заборона героїчних символів, заборона національних символів. Але все заборонити неможливо. Люди піднімуться і скажуть своє І можна сховатися в 17-му, можна сховатися у 18-му. Але, колеги, 19-й рік ніхто не відміняв! Весна і вибори прийдуть, а значить, підете ви! І ви вже через півроку, повірте моїй практиці, почнете зникати, як роса на сонці, тому що з вами тільки біда, війна і смерть. Дякую за увагу. Наступний, будь ласка, народний депутат Олена Бойко. Передає слово своєму колезі Юрію Березі. Будь ласка, пане Юрію. З "Народного фронту". Шановні колеги, шановний український народе! Тільки що ми прослухали художній свист агента ФСБ Нестора Кутузова. Вам український народ уже давав відповідь, коли ви їздили в турне пропаганди російського або "русского миру" по півдню України. Вам мало? Вам цього мало. Послухайте, "п'ята колона", та збирайте речі, їдьте до холєри! Їдьте в Москву! Дивіться "Вконтакте"! Зберіть всі стрічки георгіївські, засуньте собі в дупу, підпаліть і стрибніть з 9 поверху! У вас колеги це вже робили. Послухайте! Україна відбулась, і ніяка холєра, яка сидить отам, ліворуч від мене, вже нічого не зробить! Тому що український народ мудріший за вас. Український народ, як ви його не дурили, як ви його не заганяли в Партію регіонів, як ви не кричали про те, що Янукович назавжди, на найближчі 20 років, він дав вам відповідь на Майдані. І це правда. Ви зараз апелюєте до Президента Сполучених Штатів? Послухайте, ви знаєте, ви якраз і є оті дешеві клоуни, які закликали на свою рідну землю, до своєї рідної Батьківщини війну, ви закликали російські війська. Завдяки вам був відторгнений Крим. Завдяки вам зараз знущаються з кримських татарів! А ви на цих кістках танцюєте. Для вас це свято. Для вас свято – "Вконтакте". Слухайте, якщо наша погана така держава, ну, соберіться, соберіться дружно такими дружними рядами і шуруйте туди, там, де добре. Там, де Совєтский Союз, там, де георгіївські стрічки, там, де "Вконтакте", "Яндекс". Знаєте, я знаю чітко, от, після 9 травня те, що ви зробили в Дніпрі, коли ви принизили учасників битви за Україну, де ви побили безжалісно, безжалісно, ви знаєте, вам прощення вже не буде. І повернення вашого не буде. Тому що ви зганьбились. У вас був шанс, але ви його не використали. Слава Україні!

Дякую, шановні колеги. Моя тема виступу присвячена реформуванню саме пенсійної системи України, тому що дуже багато і представників коаліції, і колишніх представників коаліції говорять про те, що необхідно реформувати, осучаснювати пенсійну систему України. Необхідно зазначити, що проблема пенсійна вона перезріла в нашій країні. Дефіцит Пенсійного фонду складає близько 145 мільярдів гривень, які покриваються за рахунок державного бюджету України. Дохідна частина державного бюджету – це 800 мільярдів гривень. Тільки вдумайтесь, п'ята, шоста гривня йде на покриття дефіциту Пенсійного фонду України. В Україні 12 мільйонів пенсіонерів, при цьому трохи більше 13 мільйонів працюючих, тобто 1,1 працюючих приходиться утримувати 1 пенсіонера. Це солідарна система, яка була розроблена ще Бісмарком у ХІХ столітті. Але, вибачте, вона вже вичерпала себе. Ми не можемо говорити про будь-яке реформування, ми не можемо ці зміни законодавчі, які будуть вноситись, які зараз кулуарно обговорюються з представниками Міжнародного валютного фонду і не говорять про основні позиції, які пропонують для майбутніх пенсіонерів, ми не можемо це, не маємо морального права про це говорити, що це реформування пенсійної системи. Нам необхідно підходити комплексно до цього питання, нам необхідно розглядати не лише точкові зміни до солідарної системи, нам необхідно запроваджувати дуже активно фонди недержавного пенсійного страхування та систему накопичувальних фондів, яка існує в усьому світі. Не може бути пенсіонерів, 10 мільйонів яких отримують одну і ту ж пенсію, коли кожен з пенсіонерів чи більше працював, чи більше вносив соціальних внесків. Вдумайтесь лише, з 12 мільйонів пенсіонерів 10 мільйонів отримує трохи трохи більше 1700 гривень. От тут представники радикальної опозиції говорять, що необхідно підвищити пенсію, оскільки вони при голосуванні Закону України про Держбюджет підняли мінімальну заробітну плату. Це підняття є фейковим і формальним. Підняття заробітної плати можливе лише при реальному зростанні економіки. І, коли економіка реально не зростає, ні з чого піднімати мінімальну заробітну плату. Трохи для довідки. Більше 120 мільярдів гривень йде на формування Пенсійного фонду за рахунок єдиних соціальних внесків. Яку ж форму пропонують? Замість зменшення тіньового сектору економіки, на жаль, чинна влада нічого не пропонує, окрім фізичного скорочення кількості пенсіонерів. Фракція "Опозиційний блок" говорить про те, що це не є реформуванням. Необхідно проводити, по-перше, структурні формування пенсійної реформи здійснювати, яка повинна поєднуватися з проведенням комплексної податкової реформи з детінізації економіки України шляхом зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати. І лише в цьому випадку можемо говорити про проведення комплексної пенсійної реформи, а не те, що зараз робиться. Дякую. Веде засідання виступів завершився. Дякую пану Чубарову, що нагадав нам під час свого виступу, що завтра буде День вишиванки. І традиційно, я впевнений, багато народних депутатів традиційно прийдуть в вишиванках в зал. попередити, що сьогодні в порядку денному в нас питання нескладні, об'єднуючі і закликати зал до ефективної і швидкої роботи. В нас три ратифікації і потім питання захисту прав дитини, питання, до якого ми не дійшли попередньої середи. І я хочу закликати усіх народних депутатів до ефективної роботи, до того, щоб ми змогли пройти сьогодні порядок денний. І тому прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і ми переходимо до питань порядку денного. І прошу приготуватись до голосування. Першим в нас стоїть проект Закону про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії" (0142). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, займіть робочі місця. я прошу підтримати розгляд 0142 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо.

Я ще раз поставлю, колеги. І я ще раз нагадаю: три ратифікації, які не мають дискусійних положень, і потім питання Дня захисту дітей, які комітет давно чекає. В середу я намагаюсь ставити ті питання, які об'єднують зал. Але для того, щоб ефективно працювати, мені видається, було би логічно, якби ми розглянули за скороченою процедурою питання, по яких нема політичних дискусій. Тому я ще раз прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Будь ласка, колеги.

За-167 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Федорович Наталію Володимирівну.

Будь ласка, пані Наталія. яка була ратифікована Верховною Радою України у вересні 2006 року. Україна приєдналася до 74-х з 98 пунктів хартії. Станом на сьогодні сторонами хартії є 43 держави-члени Ради Європи, у повному обсязі до хартії приєдналася Франція і Португалія. Проект акту розроблено в рамках виконання плану заходів щодо забезпечення і виконання положень хартії на 2015-2019 роки. Цей план був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від травня 2015 року. Реалізація акту передбачає приєднання України до пунктів 3 та 4 статті 12 право на соціальне забезпечення Європейської соціальної хартії переглянутою. З однієї сторони Україна ще раз підтвердить намір нашої держави чітко рухатися в напрямку гарантування соціального забезпечення відповідно до норм, передбачених європейськими стандартами у соціальній сфері. З іншої, ми ще раз скажемо про свій намір рухатися в напрямку підвищення соціальних стандартів Стаття 12 хартії, зокрема, пункт 3 передбачає ефективну реалізацію права на соціальне забезпечення та докладання зусиль для поступового підвищення системи соціального забезпечення на більш високий рівень. Це означає, що громадяни, які легально працюють і сплачують внески до системи соціального забезпечення, будуть отримувати відповідне забезпечення у разі настання страхового випадку. Сьогодні уряд України вживає всіх заходів з урахуванням фінансових можливостей для того, щоб підвищувати соціальні стандарти та гарантії. Що стосується пункту 4 статті 12, який передбачає вжиття заходів шляхом укладання двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів для забезпечення рівності між їхніми власними громадянами та громадянами інших сторін у сфері соціального забезпечення? Варто підкреслити наступне, укладання міжнародних угод у сфері соціального забезпечення сприятиме врегулюванню правового поля легальної…

стаття 17 "Поводження з працівниками" та стаття 18 "Мобільність працівників" передбачено забезпечення рівного поводження до працівників, які є громадянами України та які законно працевлаштовані на території держави-члена стосовно умов праці, винагороди або звільнення порівняно з громадянами цієї держави. Збереження існуючих можливостей доступу для зайнятості для українських працівників, наданих державами-членами згідно із двосторонніми договорами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету у закордонних справах Гопко Ганна Миколаївна. Доброго дня, шановні українці! Комітет у закордонних справах на своєму засіданні 12 квітня розглянув внесений Президентом України проект Закону про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний проект закону за основу і в цілому. Метою прийняття вказаного проекту закону є вдосконалення, розвиток та піднесення системи соціального забезпечення України на більш високий рівень відповідно до європейських стандартів, а саме рівність між громадянами сторін хартії у сфері соціального забезпечення, включаючи пільги та збереження, поновлення прав на соціальне забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів страхування. Прийняття зазначеного проекту закону сприятиме поглибленню співпраці між державами-членами Ради Європи. Також прошу підтримати рішення Комітету у закордонних справах та прийняти проект Закону про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)" і підтримати це рішення комітету. Хотіла б також сказати, що сьогодні відбудеться історичне підписання в Страсбурзі нашого безвізового режиму. Це спільне досягнення українського парламенту, українського Президента, українського уряду, українського громадянського суспільства. І я думаю, що нам як парламенту треба думати, які наступні кроки, а це пожвавлення економічної торгівлі з Європейським Союзом, з Канадою після ратифікації Угоди про вільну торгівлю. надзвичайно важливо підтримувати і ті плани, зокрема литовців, які розробили план реальних інвестицій сектору економіки України для того, щоб ми вийшли з кризи, а не лише отримували МВФ транші для макрофінансової стабільності. І зараз перебуває у нас делегація литовських парламентарів. Тому, я думаю, дуже багато праці для того, щоб ми могли через реформи, коли буде моніторинг показати, що наш рух до змін в державі є незмінним і ми не робимо жодних відкатів в антикорупційному законодавстві, і робимо все, щоб Україна була з високими стандартами і забезпечення всіх… Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. І закликаю до лаконічності під час виступів, щоб ми змогли пройти порядок денний. Будь ласка. Севрюков Владислав Володимирович, будь ласка. Прошу передати слово моєму колезі Кудлаєнку Сергію. Шановні колеги, фракція партії "Блок Петра Порошенка" однозначно підтримує зміни до Закону про ратифікацію Європейської соціальної хартії. Ці зміни спрямовані на розширення зобов'язань України відносно підвищення рівня соціального забезпечення. Це чергове свідчення про прагнення нашої фракції, парламентської коаліції, Президента та уряду знайти шляхи для забезпечення гідного життя українського суспільства. І робиться це конкретними справами і, зокрема, шляхом взяття додаткових зобов'язань у міжнародному договорі, що сприятиме підвищенню соціальних стандартів та рівню життя українців. З іншого боку, запропоновані розширення розширення стосуються забезпечення рівності громадян України та громадян країн-підписантів цієї хартії у правах на соціальне забезпечення пільг та інший соціальний захист. Особливо важливо прийняти цей закон з огляду на одержання безвізового режиму, аби забезпечити українців в Європі рівними та гідними правами. Тому фракція партії "Блоку Петра Порошенка" проголосує за вказаний законопроект. Дякую. Чижмарь Юрій Васильович, Радикальна партія передає слово Галасюку. Будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати! Я прошу включити на екрані графік. Я хочу показати вам прогноз Департаменту економіки і соціальних питань, Організації Об'єднаних Націй. Цей прогноз зазначає, що за базовим сценарієм через кілька десятиріч українців буде менше ніж 30 мільйонів. Вдумайтесь у цю цифру. Це демографічна, економічна і соціальна катастрофа, яку нам прорахує Організація Об'єднаних Націй. Якщо цей сценарій здійсниться, це буде крах тієї країни яку знали ми з вами і яку будуть знати наші діти абсолютно іншу, це стратегічний тупик, в який веде країну влада, яка однією рукою набирає кредити МВФ на виживання і проїдання, а іншою рукою зберігає старі корупційні схеми і неефективність економіки. Відкладаючи необхідні країні радикальні системні реформи, вдаючись до імітації і пропаганди, влада краде майбутнє України, краде впевненість у завтрашньому дні, надію і відчуття стабільності у кожного громадянина. Ніхто не може бути впевнений, що наші діти будуть жити краще за нас, якщо реалізується цей сценарій. Замість негайної зміни курсу, по суті, на "Титаніку" ділять каюти, обманюють пасажирів. Фракція Радикальної партії закликає до негайної реалізації антикризового плану розвитку економіки, який ми запропонували парламенту, який передбачає заходи фінансової стабілізації, відродження промисловості, розвитку українського села, подолання корупції і енергетичної незалежності країни. Це комплексний план, який здатний кардинально змінити ситуацію у країні і підвищити реальну якість життя громадян. Пропоную всім об'єднуватися навколо реалізації цього державницького плану. Дякую. Дякую вам. Папієв Михайло Миколайович, будь ласка. 10:50:28 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які зараз спостерігають все, що відбувається у Верховній Раді України. Ви знаєте, оцей законопроект, він, здавалось би, такий формальний, який сьогодні вносить декларативні зміни до ратифікованої Україною Європейської соціальної хартії (переглянутої). Він не є обов'язковим, бо там є пункти, які є обов'язковими для уряду України, а є такі, які ставлять орієнтири, до чого має йти уряд. І дивіться, два пункти головних. Перший пункт – це підвищувати рівень соціального забезпечення громадян на достойний... Тобто іде мова про те, що якщо ми зараз ратифікуємо і внесемо зміни до ратифікованої Європейської соціальної хартії (переглянутої), то уряд при внесенні зараз Закону про пенсійну реформу мав би дати відповідь, відповідно до цього документу. Перше, коли прожитковий мінімум для громадян України буде встановлений відповідно до Закону України про прожитковий мінімум? Бо це є вартісна величина споживчого кошику. На сьогодні, якщо навіть взяти прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, я нагадаю всім, він сьогодні складає тисячу 312 гривень. В той час як кожен народний депутат України може зайти на сайт Міністерства соціальної політики і побачити: до 20 числа кожного місяця міністерство оприлюднює фактичний розмір прожиткового мінімуму. Так от фактичний зараз за березень складає 2 тисячі 390 гривень, 398 гривень. Фактично уряд щомісяця не доплачує пенсіонерам більше тисячі гривень, кожному пенсіонеру. Друге питання – це питання трудящих мігрантів. І тут дуже важливий є пункт, на якому ми постійно наполягали, щоби зарахований був солідарний страховий страховий стаж в Україні, коли працювали ці люди, і коли вони зараз працюють за межами України, це дуже важливий... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. я просив би, звертаюся до уряду України, по-перше, внести відповідний законопроект і посилити, бо це... це закріплюється міждержавними договорами, посилити роботу саме з країнами Європейського Союзу, де сьогодні працюють наші громадяни, в першу чергу з Польщею, Іспанією, Португалією, іншими країнами. Дякую. До слова запрошується Одарченко Юрій Віталійович. І прошу запрошувати депутатів в зал, через 2-3 хвилини відбудеться голосування. Будь ласка, пане Юрій. 10:53:09 Країни члени Ради Європи підписали Європейську соціальну хартію і Україна також долучилася до цього документу, який покликаний створити єдині європейські соціальні стандарти. Кінцева ціль цієї хартії – це створення системи, при якій жителі всіх країни, що входять до складу Ради Європи, будуть мати однаковий соціальний захист незалежно від місця їх проживання. На жаль, для України ця хартія виступає лише в ролі формального документу, який в практичній діяльності не застосовує ні уряд, ні Верховна Рада. Соціальні стандарти жителів України є в десятки разів нижчі за соціальні стандарти жителів будь-якої країни Європи. Коли ми ратифікували хартію, то зазначали, що беремо на себе лише дуже обмежене коло обов'язків. Сьогодні уряд пропонує взяти на себе ще два: підвищувати соціальні стандарти та укладати двосторонні міжнародні договори з приводу збереження пенсій та соціальних виплат для громадян, які переміщаються між країнами. Скажу відверто, це суто декларативні положення, і їх просто можна було і раніше набагато прийняти. Фактично це лише заява України про те, що колись ми будемо підвищувати соціальні стандарти. І, мабуть, знову, як це робив уряд, за рахунок збільшення курсу доларів чи збільшення боргів України. Я хочу, щоб ніхто в Україні не відчував і не розумів, що це щось змінить в нашому житті. За цей закон треба проголосувати, його можна прийняти відразу в цілому, але прошу нікого не тішитися з приводу того, що його прийняття якось вплине на життя людей. Жодного практичного впливу цей закон не має. Вважаю, що Верховна Рада повинна займатися прийняттям законів, які будуть свідчити про реальні реформи, розглядати питання, про які казали депутати. 30 секунд, будь ласка. Дякую, колеги. Отже, прошу займати робочі місця. Прошу заходити в зал. Переходимо до прийняття рішення. Ще хвилину від позафракційних Іллєнко. За хвилину прошу всіх вже займати робочі місця. Включіть мікрофон Іллєнку. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Звичайно, Європейська соціальна хартія – це важливий декларативний документ, але ми маємо розуміти, що, на превеликий жаль, попри ці декларації, абсолютно правильні, за які треба, безумовно, проголосувати. Реально, те, що сьогодні відбувається в Україні, повністю суперечить якраз європейським нормам соціальної політики і забезпечення людей їх трудових прав, їх соціально-економічних прав. Тому що те, що зараз проштовхується, зокрема, в парламенті під виглядом так званого нового Трудового кодексу, а це безпосередньо стосується соціальних прав людей, це якраз і є реалізація олігархічної політики, це є реалізація політики проти інтересів абсолютної більшості українців, які є найманими працівниками. І, відповідно, ми говоримо і декларуємо європейські норми, але на практиці це країни третього світу відсталі живуть за такими нормами, які сьогодні нам пропонують в так званому новому Трудовому кодексі, а реальні європейські норми розвинених країн – це захист соціальних прав людини, які, на жаль, тільки віддаляє нас від того, що ми маємо сьогодні. Отже, колеги, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії

Наступний проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво (0138). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 10:58:22 За-180 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Микольську Наталію Ярославівну. Будь ласка, пані Наталя. Шановний Голово, шановні народні депутати! На ваш розгляд вносить законопроект про ратифікацію Угоди між Урядом України та Республіки Хорватія про економічне співробітництво. Представлений законопроект передбачає ратифікацію угоди, вчиненої 27 березня 2013 року у місті Києві. Чому ця угода важлива? Хорватія як країна-член ЄС, ми з нею маємо режим про вільну торгівлю, у нас відбувається постійне зростання експорту українських товарів і послуг. За 2016 рік, наприклад, наш експорт до Хорватії склав більше 40 мільйонів доларів США і збільшився порівняно з 2015 роком на фактично майже вдвічі. Ми також вважаємо, що Хорватія є перспективним ринком для українських товарів і послуг, і це, власне, Хорватія була визначена при нашому аналізі і дослідженні при підготовці експортної стратегії України. Основною, якщо говорити про саму угоду, то основною метою цієї угоди є три речі. Перше, це постійний діалог між урядом України та урядом Хорватії для визначення у перспективних сферах для напрацювання конкретних планів дій і проектів для співпраці в рамках створення міжурядової українсько-хорватської комісії. Друге, це розширення йде, версифікація взаємовигідного співробітництва і укладення угод про співпрацю в конкретних сферах. Наприклад, у нас стосується це машинобудування, енергетики, суднобудування, інфраструктури, сільського господарства та інших галузей, де Хорватія має достатньо великі ноу-хау і зацікавлена в інвестиціях України для виробництва тут товарів і послуг для експорту на ринок Європейського Союзу. Третім важливим аспектом в контексті децентралізації є питання міжрегіонального економічного розвитку і співпраці регіонів. Ця угода передбачає також розширення співпраці регіонів. Велике прохання підтримати ратифікацію цієї угоди і забезпечити інституційний фактично документ для нашої співпраці. Дякую. Дякую. До співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань європейської інтеграції Сотник Олена Сергіївна, будь ласка. 11:01:18 СОТНИК О.С. Дякую. Економіка, ні для кого не секрет, що є основою добробуту нашої країни і є передумовою нашої незалежності, самостійності і суб'єктності. Насправді чому саме ця угода важлива, не дивлячись на те, що у нас є Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, саме з Хорватією. Я змушена нагадати, що діючий Прем'єр-міністр цієї країни Андрій Пленкович, він був великим другом і підтримував Україну, коли працював в Європейському парламенті і очолював на той момент від Європейського парламенту Європейський комітет про асоціацію з Україною. На сьогоднішній день, будучи Прем'єр-міністром, свій перший візит, офіційний візит до країн, тобто окремо від Брюсселю, перший візит був здійснений саме до України. Цим самим Хорватія підкреслила, що Україна є стратегічним партнером. І фактично ця угода створює передумови для того, щоб це стратегічне партнерство підсилити і підкріпити з ключовою для нас точки зору, з економічної точки зору. Тільки що пані Микольська доповідала з приводу зростання експорту українських товарів до Хорватії. Експортна стратегія, яку презентувало Міністерство економіки, вона є зараз ключовою і важливою після втрати Україною через окупацію, через військові дії Російської Федерації ринків. Хорватія – це одна з тих країн, яка може стати новим альтернативним фактично місцем, куди наш бізнес може звернути свою увагу і де ми дійсно можемо розбудувати дуже глибоке співробітництво. під час розгляду на комітеті ми одностайно підтримали рішення про необхідність ратифікації даної угоди і прошу всіх колег дуже серйозно і дуже відповідально віднестись до розбудови наших стратегічних відносин з Хорватією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, два – за, два – проти.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми вимагаємо від уряду радикальної зміни економічної політики. Влада має проводити політику економічного націоналізму, мета якої створення робочих місць для українців, забезпечення робочими місцями, зарплатами і достойним життям українців. Усі угоди, які не відповідають цій політиці економічного націоналізму, усі угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати, можливості годувати свою сім'ю, мають бути або переглянуті, або розірвані. Для прикладу. Угода про зону вільної торгівлі. Квоти, які по цій угоді встановлені для постачання української продукції без мит на ринок Євросоюзу, вони мізерні. Це шпарина, а не Угода про зону вільної торгівлі, куди нашим національним виробникам не дадуть даже носа просунути. Досі наші європейські партнери ведуть антидемпінгові розслідування проти виробників металургійних наших. Я питаю: хіба це дружні заходи, коли наші українські підприємства не мають можливості реалізовувати свою продукцію? Наступне. Уряд взяв на себе зобов'язання в обмін на черговий кредит, який ми маємо повертати, скасувати наш мораторій про вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Інвестори йдуть в Україну, вкладають гроші, створюють нові робочі місця, уряд хоче перекрити все це, щоб українці залишились без роботи і необроблений ліс вивозили за кордон. Уряд підписує меморандум з Міжнародним валютним фондом, щоб продати нашу рідну українську землю того, щоб продавати продукцію з цієї землі. Я питаю: де робота уряду і Міністерства закордонних справ по лобіюванню інтересів національних виробників на зовнішніх ринках? Ми вимагаємо радикальної зміни економічної політики. Робочі місця – українцям!

Ця угода спрямована на поглиблення економічного та промислового розвитку з Хорватією, членом Євросоюзу, зокрема планується створення двосторонньої комісії, яка буде напрацьовувати проекти в галузі співпраці. З огляду, що Хорватія має приблизно такий самий розмір ВВП, як і Україна, але, зважаючи на те, що кількість жителів Хорватії складає лише 4,5 мільйона населення, у нас є величезний потенціал в плані залучення інвестицій в галузі машинобудування, суднобудування, розвитку інфраструктури. Все це посилить загальну тенденцію євроінтеграції України, створюватиме додатковий позитивний імідж як рівного та надійного партнера. Тому фракція партії "Блоку Петра Порошенка" бачить великі можливості для розвитку української економіки завдяки ратифікації даної угоди. Прохання підтримати. Дякую. Сергій Мельничук, "Воля народу". Група "Воля народу" буде підтримувати ратифікацію цієї угоди, адже співробітництво із країнами Євросоюзу і нашими партнерами потрібно обкладати різними документами, щоб не було Хорватія також має для нас, вона як і стратегічний партнер, вона також має нам прикладом для завершення так званих подій, які у нас відбуваються на сході адже ми пам'ятаємо, що дуже довго тягнувся конфлікт військовий у Хорватії і в них є напрацювання, і ми маємо взяти досвід цієї країни, і взяти те, що для нас потрібно, і закінчити війну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, заключний виступ, Долженков Олександр. І я прошу всіх заходити в зал, приготуватись до голосування. Прошу запросити всіх в зал. Шановні колеги, шановні громадяни України, фракція "Опозиційний блок" не проти законопроектів, які стосуються ратифікації міжнародно-правових угод і щодо науково-технічного співробітництва, і щодо економічного співробітництва, зокрема з Республікою Хорватія. Звичайно, ми з повагою відносимося до представників зазначеної країни, але ми не голосуємо через те, що порядок денний пустий, він фактично не вирішує питання, нагальні питання, що стосуються внутрішніх переселенців, які стосуються пенсіонерів, незрозуміло, які зараз перемовини проводить з Міжнародним валютним фондом уряд. Немає стратегічних економічних реформ. Зараз лише говорять про те, що необхідно підтримувати вітчизняного виробника, а які ж Верховна Рада за останні півроку прийняла закони, які спрямовані саме на підтримку вітчизняної економіки? Окрім слів, окрім популізму, необхідно вдаватись до рішучих кроків. Зокрема, фракція "Опозиційний блок" зареєструвала законопроект 6446, який передбачає звільнення від оподаткування всіх основних виробничих засобів, всіх сфер виробництва. Не тільки деревообробка, не тільки агропромисловий комплекс, атомна промисловість, металургія, хімічна промисловість, всі ті галузі, які є критичними, які є технологічно розвиненими, які не дадуть нашій країні перетворитися на сировинний аграрний придаток, додаток до інших, більш розвинених з економічної точки зору країн. Необхідно зазначити, що жодний законопроект, який зараз буде голосуватися, окрім захисту прав дитини, який ми будемо підтримувати голосуванням, не стосується вирішення нагальних проблем. І дуже шкода, що зараз ми лише займаємося говорильнею, популізмом та самопіаром, а не вирішенням проблем людей, які доведені до стану зубожіння. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Хорватія, справді, є одна з наших найближчих стратегічних партнерів, і Уряд Хорватії сьогодні це є великі прихильники України на чолі з Пленковичем. І давайте ми продемонструємо своїм голосуванням і нашу співпрацю, і наш потенціал. Будь ласка, я ставлю на голосування проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво" (0138) за пропозицією комітету в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 0138 в цілому. Очевидно, не всі встигли підійти. Я прошу, колеги, зараз, я бачу, запросіть усіх в зал, голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал. ласка, запросіть депутатів в зал, не виходьте, а заходьте в зал. Зараз я поставлю на повернення. Колеги, я розраховую на те, що це наша спільна позиція і спільне зобов'язання. І я прошу запросити в депутатів в зал і приготуватися до голосування. Я прошу показати результати попереднього голосування на табло. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво" (0138) Всі готові до голосування? Артур. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду питання. Колеги, будь ласка, кожен голос має вагу. Отже, прошу проголосувати за повернення до розгляду 0138. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

230 – повернулись. Тепер я ставлю знов на голосування, будь ласка, не покидайте робочих місць. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво (0138) в цілому, за пропозицією комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, в цілому 0138. Я прошу уважно і прошу взяти участь в голосуванні.

це Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технічне співробітництво (0140). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-196 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра освіти і науки Стріху Максима Віталійович. Будь ласка, пане Максим. Вельмишановний Голово Верховної Ради України, вельмишановні народні депутати! Угоду про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки було підписано 19 грудня 2011 року. Угода передбачає розвиток цих відносин на довгостроковій стабільній основі і передбачає здійснення таких форм міжнародного науково-технічного співробітництва: обмін науково-технічною інформацією, обмін науковцями і фахівцями, проведення спільних семінарів, конференцій і виставок, підготовка науковців і фахівців у сфері технологій, спільне виконання наукових досліджень і, нарешті, спільна участь у міжнародних проектах. Угода передбачає створення спільного Комітету з питань науково-технічного співробітництва між двома урядами і, важливо, містить гарантії захисту інтелектуальної власності створеної вході такого співробітництва. Чого ця угода дуже важлива для нас? Чехія є однією з найрозвиненіших наукових країн Європи, з якою Україна має стабільні давні зв'язки. Водночас вона досі лишалася єдиною країною в тій частині континенту, де у нас не було такої угоди і відтак це це співробітництво не мало організованого характеру. Ратифікація угоди ще надзвичайно важлива, тому що двостороннє співробітництво з Чехією плавно переходить в багатостороннє багатостороннє наукове співробітництво в рамках європейської програми "Горизонт 2020". Ця угода надзвичайно важлива для підтримки української науки, українських науковців і через них українських технологій і української економіки. Дуже прошу підтримати. Дякую. Дякую. До співдоповіді запрошується член Комітету з питань європейської інтеграціі Масоріна Олена Сергіївна. Будь ласка, пані Олено. Шановний Голово! Шановні народні депутати! Комітет з питань європейської інтеграції розглянув проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технічне співробітництво", внесений Кабінетом Міністрів, і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому. Приймаючи таке рішення, народні депутати, члени комітету виходили з того, що ратифікація дозволить завершити внутрішньодержавні процедури,

диверсифіковувати співробітництво в галузях науки та технологій, що становить спільний інтерес. Зазначу також, що рішення нашого комітету узгоджується з висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, в якому наголошується, що угода може бути ратифікованою Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. І максимально лаконічно щоб ми обговорили і перешли до блоку питань захисту прав дитини. Будь ласка, прошу провести запис.

Дякую Шановний пане Голово, шановні колеги! Нинішня науково-освітня і економічна політика влади, яка проводиться, вона перетворює країну на націю емігрантів, а країну на сировинний додаток світу. Ви подивіться, сьогодні значно легше талановитій людині виїхати за кордон, дати йому таку заробітну платню, щоб він перевіз всю свою родину, ніж в країну привезти обладнання для наукових дослідів, для виробництва, для будь-якого розвитку інновацій. Це абсолютно ненормальна ситуація, бо навіть якщо це обладнання ввозиться, воно обкладене імпортним митом, ПДВ. Якщо його вже ввезли, то треба приєднатися до енергомереж, а там драконівська вартість підключення від НКРЕКП. А потім, коли почнуть працювати, йдуть шалені перевірки силових структур, які займаються рейдерством і грабіжництвом. Треба покласти цьому край, треба навести лад всередині країни! Безумовно, важливе міжнародне співробітництво, і фракція Радикальної партії її повністю підтримає. Але головне – налагодити таку систему всередині країни, щоб ми через систему освіти і науки готували висококласні кадри, які не стають емігрантами одразу, як тільки закінчать вищий навчальний заклад, а які йдуть працювати на українське виробництво, де вони заробляють гідну заробітну платню. Саме тому фракція Радикальної партії разом з однодумцями запропонувала комплексний системний антикризовий план розвитку економіки, який передбачає в тому числі вже внесені в парламент законопроекти про відміну імпортного мита на все виробниче обладнання по всіх галузях української економіки, розстрочку імпортного ПДВ на три роки для всього обладнання, законодавство про про індустріальні парки. Вже прийнятий Закон про експортно-кредитне агентство, яке невідкладно має бути створений урядом, тому що треба проводити національну економічну політику в інтересах України та українців.

Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни України! Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати ратифікацію цієї угоди. Насправді, парламент попереднього скликання вже давно мав ратифікувати цей договір, тому що угоду було підписано ще в 2011 році. І за таких умов, в яких перебувала та виживала українська наука весь цей час, угода із Чехією була ковтком свіжого повітря для вітчизняних вчених та студентів вищих навчальних закладів. В ній йдеться і про тісну співпрацю українських науковців з чеськими колегами, використання сучасних ресурсів та обладнання для втілення наукових проектів, спільне фінансування проектів, це все надзвичайно важливо для розвитку науки в Україні, для покращення якості освіти вітчизняних університетів. Ратифікація сприятиме інтеграції української інтелектуальної еліти у європейську наукову технічну спільноту. Крім того, це ще й відновлення іміджу України як держави з величезним науковим потенціалом у світі, у Європі. Згідно із положеннями угоди, буде створена спеціальна комісія, яка визначатиме напрямки та конкретні проекти для спільної роботи науковців. Отже, Верховна Рада немає більше відкладати ратифікацію цієї угоди і "Блок Петра Порошенка" закликає всіх підтримати і голосувати за. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз заключний виступ. Я прошу запросити усіх депутатів у зал, щоби потім ми не переголосовували. І Секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій прошу запросити депутатів в зал. А слово має... Гусак передає Ігорю Шурмі. Включіть мікрофон з місця. Будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, ратифікація міжнародних угод передбачає взаємовигідне партнерство між двома державами, а відтак взаємовигідне партнерство між тими інституціями, що прописано в цій угоді. Без сумніву, чехи як лідери фінансування, підтримки і досягнень в науці хотіли би мати з боку України рівноправного партнера. А тепер давайте подивимося, що ми на сьогоднішній день маємо для того, щоб гідно представити Україну. Хто-небудь проаналізував фінансування на 2017 рік Національної академії педагогічних наук? Та там фінансування закладено 50 відсотків від потреби. А давайте подивимося, як фінансується Національна академія медичних наук. Там на сьогоднішній день і 50 відсотків від потреби немає. І з яким обличчям на сьогоднішній день науково-дослідні інститути будуть виходити як рівноправні партнери на якісь спільні проекти? Я вам наведу тільки один приклад, як на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я буде представляти інтереси України. 26 депутатів з різних фракцій, з різних територій підписали звернення до Кабміну про передачу Науково-дослідного інституту епідеміології на баланс медичного університету Львівської області. Рік тривала катавасія, до тих пір, поки Кабмін спромігся винести рішення. І 26 квітня є таке рішення. І з 26 числа по сьогоднішній день три тижні Міністерство охорони здоров'я не спроможне видати наказ про передачу на баланс медуніверситету цього науково-дослідного інституту, створити інвентаризаційну комісію – і подивитися, як же буде фінансуватися цей вуз, який може вийти на партнерство з чехами. З таким відношенням держави до інститутів, на які вона навіть не виділяє кошти, а навіть не дає можливості медуніверситету самому це профінансувати, розраховувати на партнерство просто є соромно. Перед тим, якщо вони будуть виходити на ратифікацію, хай держава Україна виконає свої зобов'язання Дякую. Колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Будь ласка, колеги. Ми зараз голосувати будемо. Колеги, я прошу зайти в зал. Колеги, це одна хвилина. Ми кожен голос рахуємо потім, повертаємось до голосування. Будь ласка, будьмо відповідальними і дисциплінованими. Одну хвилину. Колеги, отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво (№ 0140) в цілому. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. І прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Голосуєм. Ще не перемога! Але ми гартуємо нашу перемогу, і кожен голос це крок до перемоги. От, колеги, під час голосування дехто як принципово не йде до своїх робочих місць і не голосує. Будь ласка, колеги, займіть робочі місця. Запросіть в зал. Колеги, я зараз ставлю пропозицію на повернення до голосування проекту Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення до 0140. Голосуємо. Прошу підтримати. За-227 І тепер я ставлю… Прошу усіх лишатися на місцях, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки (0140) в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Доходять, доходять ще наші колеги. Отже, прошу підтримати 0140 в цілому. Голосуємо, колеги.

закон прийнятий. Колеги, переходимо до розгляду блоку питань захисту прав дитини. Першим законом у цьому блоці стоїть друге читання, де всього чотири правки. Тому в мене є велике прохання не розходитися. Це буде розгляд буквально п'ять хвилин, і відразу голосування. Я дуже прошу побути зараз п'ять хвилин в залі на своїх робочих місцях. Ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання (4928). І запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Будь ласка, пане Микола. 11:28:57 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановний пане голово, шановні народні депутати! Неврегульованість у чинному законодавстві деяких питань, пов'язаних зі стягненням аліментів на дитину, неоднозначність судової практики щодо застосування положень чинного законодавства призводить до обмеження прав осіб, на користь яких стягуються аліменти. Платники аліментів, що свідомо ухиляються від утримання дітей, можуть використовувати процесуальні норми щодо затягування судового процесу, що призводить до порушення прав дітей на отримання відповідних виплат. У разі прийняття законопроекту той із батьків, з яким проживає дитина, зможе швидко отримати судовий наказ щодо стягнення аліментів у розмірі на 1 дитину – чверті, на 2 дітей – третини, на 3 і більше дітей – половину заробітку доходу платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину. Законопроектом пропонується скасувати право на оскарження судового наказу. Тобто дитина зможе відразу отримати відповідні виплати, а батьки не будуть мати часу на можливі зловживання. Водночас до законопроекту надійшли пропозиції народних депутатів України, побудовані на висновку Головного науково-експертного управління щодо відновлення права на оскарження судового наказу. У таблиці наведена аргументація комітету щодо відхилення цих поправок. Хочу зазначити, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що держава може встановлювати обмеження прав осіб на доступ до суду. Надання платникам аліментів можливості оскаржити судовий наказ призведе по позбавлення права дитини на утримання, оскільки в середньому розгляд у суді питання призначення аліментів займає півтора року. Головне юридичне управління підтримало позицію комітету і завізувало законопроект без зауважень. Водночас, відповідно до запропонованої редакції статті ЦПК України, платник аліментів зберігає право звернутись до суду щодо зменшення розміру аліментів. Проте, під час всього судового розгляду дитина буде отримувати аліменти. Всього до законопроекту надійшло 24 поправки. Комітет пропонує врахувати 12 поправок, відхилити 5 поправок і врахувати частково 7.

21-а, Голубов. Не наполягає. І 23-я, Помазанов. Не наполягає. Колеги, таким чином, можемо переходити до голосування. Прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Дякую, пане Миколо, за ґрунтовну доповідь. І прошу всіх зайняти робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання (№ 4928) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги!

Колеги, наступні питання блоку захисту прав дитини. Це проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини) дитини) (5101). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Будь ласка. За-165 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Тимошенко Юрія Володимировича. Пане Юрій, будь ласка.

Друзі, чи не всі ми з вами в цьому залі є батьками. Я хочу поговорити про те найдорожче, що є в житті кожного з нас, про наших дітей, тому що мій законопроект може зачепити, торкнутися життя будь-кого з наших дітей, ба більше наших онуків будь-якої хвилини. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини). Друзі, як відомо, органи опіки та піклування зобов'язані проводити діяльність із захисту особистих, майнових та житлових прав дитини. Незважаючи на зазначене, а також передбачений частиною четвертою статті 19 Сімейного кодексу України обов'язок участі органу опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо, в тому числі місця проживання дитини, зазначені органи часто ухиляються від його виконання, а як наслідок і від обов'язку надавати письмові висновки щодо розв'язання спору, посилаючись на відсутність прямої вказівки щодо участі у справах щодо виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, а також вдаючись до неправильного тлумачення (перекручування) зазначеної норми. До прикладу, у витязі з протоколу №6 засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Коломийської міської ради від 10 червня 15-го року зазначено, що "розгляд судом питання про виселення дитини із житла передбачає участь працівників Служби у справах дітей для захисту інтересів дитини без надання висновку про можливість і доціль… Дайте завершити 30 секунд, будь ласка. ТИМОШЕНКО Ю.В. Це важливо. Такі випадки без діяльності органів опіки і піклування, на жаль, не є рідкістю в нашій країні. У законопроекті пропонується внести зміни до статті 19 Сімейного кодексу України, згідно з яким доповнити перелік спорів щодо захисту сімейних прав та інтересів, у розв'язанні яких обов'язково приймає участь орган опіки і піклування спорами щодо висловлення або зняття дитини з реєстрації. Друзі, своїми словами, батьки розлучаються, роз'їжджаються, а страждають діти, банки забирають у людей квартири, людей, які, можливо, в чомусь і винні, але страждають їхні невинні діти. Наші діти позапартійні і неполітичні. Будь ласка, об'єднаємося всі, проголосуємо. Неголосування за цей законопроект буде зрадою всіх нас супроти всіх наших дітей. Дякую. І прошу підтримати в цілому. Дякуємо вам, шановний колего. Я зараз запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Івана Спориша. Будь ласка, пане Іване. 11:37:10 СПОРИШ І.Д. Шановні народні депутати! Шановна президія! Дійсно, емоції Юрія Тимошенко справедливі, тому що ми сьогодні розглядаємо це дотримання житлових прав дитини. Законопроектом пропонується додати до переліку питань, які розглядаються судом за обов'язкової участі органу опіки та піклування питання виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради Ради пропонує прийняти даний законопроект за основу. Міністерство соціальної політики України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини – всі підтримують даний законопроект одноголосно. Під час обговорення проекту закону члени комітету наголосили на тому, що його ухвалення сприятиме захисту житлових прав дитини. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу і в цілому. Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "Першу частину четвертої… статті 19 після слів "місця проживання дитини" доповнити словами "виселення, зняття дитини з реєстрації місця проживання або визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням". Тому комітет, і я думаю, що нас об'єднає даний законопроект, і ми всі одноголосно проголосуємо за наших дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, ми зараз можемо записатися на обговорення цього законопроекту. Я прошу, будь ласка, записатися від фракцій. Ви щось хотіли сказати? Будь ласка, якраз, бачите, ваше право виступити. Народний депутат Купрієнко від Радикальної партії, будь ласка. З трибуни буде виступати. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Нарешті, ми в цьому залі дійшли до неполітичних законопроектів, які покращать життя людей і, зокрема, захистять права наших наших неповнолітніх громадян, які дуже часто порушуються, особливо при сімейних спорах. Цей законопроект дуже правильний, але, щоб ми не втратили саму ідею, я пропоную його проголосувати в цілому з маленькою поправочкою, яка полягає в наступному. Орган опіки та піклування відповідно закону – це функції виконкомів місцевих рад. Всі ради створюють виконкоми, але, як правило, не реєструються, як юридичні особи, і виникає така, я б не сказав, колізія, а помилка, коли в судах орган опіки і піклування представлений не належною стороною, не юридичною особою. Тому моя пропозиція, після слів залученням органу опіки і піклування" добавити слова "представлений належною юридичною особою" і проголосувати його в цілому. І тоді не буде ніяких шляхів для того, щоб не порядні, не чесні батьки, які уникають свого обов'язку, захищати і виховувати дітей, яких вони наробили, вибачте, знайти лазейки в законі, поскасовувати рішення на підставі того, що не та була юридична особа або зовсім не юридична особа, захищали інтереси дитини у даному судовому процесі. Тому авторам законопроекту я щиро дякую, як адвокат, як людина, яка півжиття цим прозаймалася, прозахищала, за цей законопроект, але прошу внести цю поправочку і голосуємо в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Народного фронту" Ємець. Дякую. Шановні колеги! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт" місто Київ. Власне, той законопроект, який ми розглядали перед цим і цей законопроект, покликані вирішити ряд надзвичайно важливих питань для майбутнього тих дітей, які, на жаль, потрапили в ситуацію, де їхні батьки не можуть знайти між собою порозуміння і спільної відповідальності за майбутнє

подружжя ухиляється від виплати аліментів, але його життя і спосіб життя свідчить про те, що гроші в нього є, банально, якщо він відпочиває на дорогих курортах, купує собі дорогі речі, і при цьому показує в суді, що в нього нуль доходів, які він може віддати на дитину, то держава зобов'язана через суд спонукати такого безвідповідального батька все-таки витратити частину своїх заощаджень на виховання дитини, яку він привів до цього світу. І те ж саме питання стосується цього законопроекту, який ми розглядаємо зараз. Абсолютно підтримуючи правки запропоновані колегою із Радикальної партії паном Купрієнком, наша фракція пропоную цей законопроект підтримати так, як ми підтримали минулий законопроект нашого колеги Помазанова, і нарешті забезпечити належний рівень захисту прав дітей, які попали в ситуацію, де їхні батьки розлучаються. Дякую. Дякую. Колеги, ми маємо шанс пройти весь порядок денний, тому я справді прошу лаконічно, для того щоб ми більш ефективно працювали. Будь ласка, Юрій Павленко. ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановні колеги, на жаль, за пафосними заявами про захист прав дитини губиться сама суть законопроекту. Що хотів би відзначити? Діюча стаття і так достатньо повно встановлює випадки у яких приймає участь орган опіки і піклування. Тому потреба в їх уточненні, а саме, словосполученням "у тому числі", на нашу думку, є зайвим. Крім того, за такого підходу коло коло випадків, навпаки звужується, на практиці можуть виникнути обставини, які не будуть прямо передбачені у статті кодексу. І як наслідок даний законопроект навпаки може призвести до збільшення порушень порушень прав дитини. Саме тому ми утримаємося від голосування, і тим більше народні депутати вже висловлювали зауваження до самого тіла законопроекту, його не можна голосувати в цілому, а треба в першому читанні і доопрацювати до другого читання. Дякую. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Група "Воля народу" хоче подякувати розробникам даного законопроекту, адже в даній ситуації в країні, коли як мінімум останні п'ять урядів працюють на те… на знищення української нації, до зубожіння українського народу. на даний час знаходиться український народ, особливо наше майбутнє – це наші діти, ми маємо максимально їх захистити. Тому що батьки розлучаються, батьки гинуть, батьки переселяються, йде велика міграція, банківські кредити, які побрали батьки, до батьків приходять рейдери, виселяють малолітніх дітей і так далі, і так далі. Дуже багато випадків і врегулювання даних ситуацій, зв'язаних із малолітними дітьми, це край важливо. Група "Воля народу" підтримає і дякує за поправку першого виступаючого. колеги, прошу займати робочі місця, приготуватись до голосування. Прошу запросити депутатів у зал, ми переходимо до прийняття рішення. Одна хвилина ще Романова, поки збираються депутати. І прошу всіх займати робочі місця. Будь ласка. Я хочу закликати всіх колег зараз мобілізуватися і проголосувати таки за цей законопроект дуже важливий, тому що саме я тут не погоджуюсь з колегою Павленком, тому що якраз таки ми збільшуємо і підсилюємо права дитини. Тому що ми до кола тих обов'язків, які покладаються на органи опіки і піклування, ми додаємо захист житлових прав дитини. таких випадків, що дитина залишилась просто без місця проживання, її виселили. Зараз і так у нас 600 тисяч дітей знаходяться в ризикових умовах, дітей залишилися за межею бідності. І зараз як ніколи держава має встати на захист таких категорій. Ми вже ухвалили законопроект, і його підписав вже Президент, про збільшення фахівців соціальної роботи. І я, користуючись нагодою, хочу сказати, що Кабінет Міністрів України зараз має якнайшвидше якнайшвидше розробити положення типові для органів, щоб збільшити цих фахівців соціальної роботи, щоб наші діти були… Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я хочу спитатися в автора і в комітету, якщо я скажу з поправкою, яку озвучив під стенограму депутат Купрієнко, це приймається, так. Тоді я в такому формулюванні і буду ставити на голосування, і, можливо, Юрій Павленко перегляне свою позицію і підтримає даний законопроект. Отже, переходимо до голосування. Андрій Володимирович! Андрій Володимирович! Досвід показує, що без вас голосування буде провальним, Андрій Володимирович. Іванчук! Без вас голосування буде нерезультативним. Будь ласка! То всі в залі знають і усвідомлюють. Прошу, переходимо до прийняття рішення. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини, 5101, з поправкою, яку озвучив під стенограму народний депутат Купрієнко, за основу і в цілому (з урахуванням пропозицій комітету). Прошу підтримати, прошу проголосувати. Колеги, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-231 Закон прийнятий. Вітаю, пане Юрій і вітаю з гарною ініціативою. (Шум у залі) Так, я так озвучив під стенограму. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Будь ласка. За-184 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді Королевську Наталію Юріївну. Шановні колеги, вже пройшло майже три роки, як наша країна зіткнулася з масштабним соціальним викликом. Величезна кількість людей стала вимушеними переселенцями, які потребують соціального захисту та підтримки держави. На сьогодні тільки офіційно зареєстровано 1 мільйон 583 тисячі переселенців, в тому числі 240 тисяч дітей. На жаль, у самий тяжкий момент влада виявилася нездатною їм допомогти та захистити громадянські та соціальні права. Об'єктивно оцінюючи дії уряду за цей час, можна сказати, що державна політика у сфері підтримки вимушених переселенців та захисту прав наших громадян, які проживають у зоні військового конфлікту, просто провалена. Сьогодні практично всі вимушені переселенці просто виживають в умовах відсутності постійного житла, в умовах дикого зростання цін на продукти, ліки, комунальні послуги, в умовах мізерних допомог. У розмірі допомоги за три роки індексації жодного разу не було здійснено. Тому для врегулювання цієї проблеми і зниження величезної соціальної несправедливості ми розробили і пропонуємо на ваш розгляд проект закону, яким передбачено посилення соціального захисту дітей шкільного і дошкільного віку із числа вимушених переселенців, а саме, це забезпечення їх безкоштовним харчуванням. Я вважаю, що цей крок допоможе не тільки підтримати дітей, які стали вимушеними переселенцями, але також допоможе вижити в умовах нинішньої глибокої соціальної кризи сотням тисяч сімей переселенців. Я підтримати вас даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується Веселова Наталія Василівна. Від комітету... Будь ласка. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати! До вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб. Тимчасова втрата Україною частини Донецької та Луганської областей зумовила появу нового соціального прошарку внутрішньо переміщених осіб. Вже третій рік поспіль громадяни борються за свої права, за можливість жити на батьківщині. Та, на жаль, часто вони та їхні діти знаходяться у вкрай важких ситуаціях, а наше суспільство не завжди готове протягнути руку допомоги. Однією із злободенних проблем є оплачуване дитяче харчування. Для переселенців іноді оплатити цю послугу є просто вкрай важко. У проекті Закону 3459 досить обмежені рамки щодо категорій, для яких пропонується запровадити безкоштовне харчування дітей. Мій альтернативний законопроект 3459-1 3459-1 розширює дію попереднього законопроекту завдяки внесенню змін до законів України, не лише в Закон "Про дошкільну освіту", "Про дитяче харчування" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", а й зачіпає такі вікові категорії, як середній та старший шкільний вік. Тому я пропоную внести зміни також до законів "Про загальну середню освіту" та "Про професійно-технічну освіту". Тож, прийнявши за основу законопроект 3459-1, ми суттєво розширимо права дітей, які на даний момент мають статус переселенців і потребують чи не найбільшої уваги. що діти-переселенці становлять 199 тисяч осіб. Ми не маємо жодного права залишити внутрішньо переміщених осіб без уваги та матеріальної підтримки. Навіть незначна допомога у вигляді обіду в навчальному закладі… Будь ласка, 30 секунд. ВЕСЕЛОВА Н.В. …може служити значною підтримкою тим, хто справді цього потребує. Прошу підтримати мій законопроект. Дякую. Дякую вам. Від комітету до слова запрошується заступник голови Пацкан Валерій Васильович. Добрий день, шановний пане Голово, шановні колеги. Обидва законопроекти, які тільки що доповідали автори, є альтернативними і мають однакову, спільну мету: посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, створення правових умов для забезпечення безкоштовним харчуванням їхніх дітей, які виховуються і навчаються в освітніх закладах, а також забезпечення дитячим харчуванням новонароджених дітей. Наразі Кабінетом Міністрів України запроваджено щомісячну адресну допомогу переміщеним переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Однак для більшості вимушено переселених осіб зазначених заходів не є достатньо для облаштування нормального житла. На жаль, також слід констатувати, що державним органам та органам місцевого самоврядування наразі не вдалося вирішити значну кількість питань щодо забезпечення належного рівня та умов проживання внутрішньо переміщених осіб на інших територіях України. Зазначені законопроекти спрямовані на вирішення однієї з такого роду проблем, а саме посилення соціального захисту сімей внутрішньо переміщених осіб шляхом створення правових умов та забезпечення безкоштовним харчуванням їхніх дітей, які виховуються і навчаються в освітніх закладах, а також забезпечення дитячим харчуванням новонароджених дітей. Комітет на своєму засіданні 13 липня 2016 року розглянув альтернативні законопроекти і пропонує ухвалити законопроект 3459-1,

Поки йде запис, наступний законопроект теж дуже важливий, і хотілося б, щоб ми його до перерви ще розглянули. Тому традиційно закликаю до більш ефективного і швидкого обговорення. Тимошенко Юрій. Прошу передати Льоні Ємцю голос. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Леонід. 11:56:59 ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Шановні колеги! Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Власне, два таких схожих і, як абсолютно справедливо було зазначено комітетом, альтернативних законопроекти мають вирішити питання по суті забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням дітей сімей переселенців. І ці два дуже схожих по суті, абсолютно альтернативних юридично законопроект, на жаль, мають абсолютно різну політичну складову. І якщо я згоден з тим, що позиція пані Веселової з приводу даного законопроекту є абсолютно щирою, то позиція авторів іншого законопроекту, я думаю, містить абсолютно популістичну складову. І дуже схожа на позицію пана Путіна, який бомбить мирні міста в Алеппо для того, щоб мільйони біженців потім заполонили європейські країни, і використовує цю ситуацію для пропаганди свого російського шляху і навпаки для того, щоб відвернути нашу позицію і позицію країн бувшого Радянського Союзу від європейських стандартів. Так і зараз використовується ситуація з біженцями, з переселенцями для того, щоб наголосити на тому, що наша українська влада здійснює бездіяльність. Хоча сутність знаходиться в тому, що саме дії минулої влади режиму Януковича, цієї політичної сили призвели до того, що сьогодні ці люди вимушені тікати з території, захопленої російським агресором,

Шановний український народе, шановні колеги! Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно, наша партія і фракція підтримувала і буде підтримувати і безкоштовне харчування внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Ми з конкретними пропозиціями зверталися і звертаємося до уряду. Але в даному випадку давайте проаналізуємо разом, звідки виникли в нашій країні мільйони внутрішньо переміщених осіб. Тут виходять деякі на цю трибуну, представляючи свої законопроекти, піклуючись про діток, ллють "крокодилячі" сльози і забувають, що саме вони і їхні подільники привели війну в Україну. І саме завдяки їм виникли внутрішньо переміщені особи. Зараз ми не знаємо, де знайти кошти, щоб забезпечити безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб, житлом. То я скажу де. Конфіскувати, забрати в Льовочкіних, Бойків. Не можуть знайти сліди у вишках Бойків. В Єфремових, у всіх тих, хто привів війну на нашу українську землю, а потім виходять, ллють "крокодилячі сльози" тут, на трибуні! Ні! Саме за їхній рахунок. Давайте в палаці Льовочкіна відкриємо дитячий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Давайте конфіскуємо, націоналізуємо "Інтер", який привів сюди війну. І забезпечимо за рахунок цієї конфіскації внутрішньо переміщених осіб. Слава Україні! Колеги, через 3 хвилини відбудеться голосування. Я прошу всіх заходити в зал. І я продовжую засідання на 15 хвилин. Зараз Веселова Наталія Василівна. Семенуха, якщо можна, максимально лаконічно. Добре? 12:01:20 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Ми, безумовно, будемо підтримувати законодавчу ініціативу нашої колеги пані Веселової. Проте, хочемо проговорити також це питання значно ширше. Четвертий рік йде війна з агресором. Кількість внутрішньо переміщених, зокрема і дітей, зростає. За різними даними їх чисельність вже становить майже 200 тисяч. Проте, чи є вони внутрішньо переміщеними особами? Чи влягає цей термін в сьогоднішню реальність? Адже переміщення фактично відбулося внаслідок зовнішньої агресії. На превеликий жаль, сьогодні діти, сім'ї, малозабезпечені соціально, є заручниками слабкої держави, державної політики. Заручниками того, що держава і досі цей конфлікт не назвала реальністю, а саме: не визнала війну війною і не переклала всю юридичну і фінансову відповідальність на тих територіях на власне агресора – Російську Федерацію. Тому, безумовно, ми будемо підтримувати будь-яку соціальну ініціативу, спрямовану на захист дітей, їхніх батьків. Але дуже важливо, щоб сьогодні держава відповідала адекватно на зовнішні виклики, а саме: прийняла Закон про тимчасово окуповані території. І якщо ми хочемо цю проблему вирішувати не точково, а системно, я думаю, що сьогодні поряд з тим законом мав би відзвітувати і профільний міністр з питань тимчасово окупованих територій, бо сьогодні вся діяльність профільного міністерства, на превеликий жаль, зводиться до декларацій. Більше того, в його документах, постановах і підзаконодавчих актах взагалі відсутні терміни "зовнішній конфлікт", а є всі ознаки того, що відбувається поступова колонізація і перетворення цього процесу як внутрішнього конфлікту. В наслідок цього фракція "Самопоміч" зареєструвала проект Постанови (6054) про звільнення пана Черниша з посади міністра з окупованих територій. Прошу підтримати законопроект пані Веселової. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ Юрій Павленко. Ну, втратимо голоси просто. Добре, потім ще Барна, 1 хвилина. І прошу всіх заходити в зал приготуватись до голосування. 12:03:24 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановні колеги, дуже добре, що накінець-то Верховна Рада України перейшла до розгляду питань, які стосуються захисту прав дитини. Бо, на жаль, тема дитинства стала другорядною в політиці діючої влади. На жаль, влада повністю забули про мільйони українських громадян, які стали вимушеними І попередні виступаючі, ну, фактично дали відповідь, чому 3 роки ми маємо зневажливе ставлення до мільйонів громадян українців, права яких порушуються в першу чергу бездіяльністю або непрофесійною роботою конкретних посадових осіб. Саме ви, урядовці і більшість є владою, яка має всі повноваження 3 роки вирішувати і захищати людей. За цей час ви не зробили нічого. Дуже добре, що сьогодні ми почали говорити і про захист прав дітей, які стали жертвами збройного конфлікту і військових дій, якими зокрема, на наш погляд, і відповідно до закону і є діти вимушених переселенців. До цього закону довго ми підходили і "Опозиційний блок" неодноразово вимагав, щоб всі закони, які стосуються захисту прав вимушених переселенців, розглянуті були у Верховній Раді в в першочерговому порядку, бо це лише… Цими законами вирішується лише одна невеличка проблема харчування дітей. Саме тому "Опозиційний блок" буде підтримувати обидва законопроекти як Наталії Королевської, так і пані Веселової. Будь ласка, Барна, одна хвилина. депутатів з Опоблоку і подібних йому на цю тему взагалі не говорити. Бо саме завдячуючи їх колабористичної діяльності, шовіністичній, пропутінській, і стався сам факт агресії і сам факт існування переселенців, в тому числі і дітей. Але поряд з тим, я прошу депутатів і творців законопроектів уважно звернути увагу на те, що єдиним критерієм безкоштовного харчування переселенців повинно бути їх соціальне становище. Тобто віднесені в категорію їх сімей малозабезпечених. Бо під цю категорію можуть потрапити також і діти Ахметових, Бойків, третіх і четвертих. Нам гроші треба направити, в першу чергу, на забезпечення дітей учасників АТО і тих категорій, які відстоюють і вболівають за Україну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, переходимо до голосування. Колеги, переходимо до голосування, прошу зайняти робочі місця. Вже був виступ від "Опозиційного блоку", вже був виступ. І я, колеги, прошу вас зайти в зал, і наголошую, два законопроекти, комітет пропонує перший відхилити 3459, а за основу другий – 3459-1. Така позиція комітету. І я поставлю в тій послідовності, перший 3459, який комітет рекомендує відхилити, а потім 3459-1. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (3459) його ставлю першим. Хто його підтримує, прошу проголосувати. За-144 Рішення не прийнято. І другий, який рекомендує комітет. Отже, другий є 3459-1 народного депутата Веселової Наталії Василівни, комітет пропонує його за основу, лишень за основу пропонує його прийняти. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу 3459-1. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати, голосуємо. Чотири голоси. Я прошу зайняти робочі місця, зараз я поставлю на повернення. Я поставлю раз на повернення, колеги. Будь ласка, ставлю пропозицію повернутись до розгляду 3459-1. Хто підтримає дану пропозицію, прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до 3459-1. Прошу підтримати, голосуємо.

А, це повернення, перепрошую. Тепер я ставлю… Так, це було повернення. Ставлю 3459-1 за основу. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати за основу законопроект Веселової Наталії Василівни 3459-1. Прошу голосувати.

За-226 Рішення прийнято. Колеги, я хочу з вами порадитись. Наступний законопроект простий і об'єднуючий, спробуємо чи ні, чи не будемо пробувати навіть? Ні, так? Отже, 12.10, я продовжив засідання лишень на 15 хвилин. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12.40 я прошу всіх повернутись в зал для продовження нашої роботи. (Після перерви)

відомо, профільний комітет не заперечує відносно перенесення розгляду цього важливого законопроекту. І тому ми переходимо, згідно регламенту, до розгляду проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання". Це законопроект номер 6349, вірніше, проект постанови. Я прошу колег підтримати розгляд цієї постанови за скороченою процедурою. Прошу підтримати скорочену процедуру, голосуємо.

На жаль, жодного потенціалу розглянути за скороченою процедурою проект постанови не маємо і переходимо до повної процедури. Будь ласка, і я запрошую до слова доповідача, це голова Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Артура Палатного. Пане Палатний. Шановні колеги, зараз ми чекаємо повернення нашого доповідача.

Шановні колеги, я перепрошую, ми не можемо чекати голову комітету і я запрошую до слова для представлення в залі проекту Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання" (реєстраційний номер проекту 6349), 6349), члена комітету Івана Спориша. Пане Іване, за повною процедурою ми розглядаємо цю постанову, будь ласка, прошу вас до слова. Шановні народні депутати! Шановна президія! Як кажуть, нас мало, але ми повинні прийняти дане питання, тому що все-таки ми сьогодні розглядаємо питання "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання". Вже декілька десятиліть в нашій країні спостерігається демографічна криза, зменшується народжуваність, зростає смертність, прискорюється трудова міграція. Лише за минулий рік населення України скоротилося на 176 тисяч осіб. Держава має думати про перспективи про майбутнє країни. Саме тому комітет пропонує провести 21 червня цього року парламентські слухання на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання". проаналізувати причини та наслідки цього явища, визначити невідкладні дії державних органів щодо подолання демографічної кризи. Це мають бути заходи з підтримки народжуваності, інвестиції в розвиток та виховання дітей, створення нових робочих місць, покращення медичного обслуговування населення. головне, ми маємо розуміти, що подолання демографічної кризи – це стратегічне питання для нашої держави. Тому прошу підтримати рішення комітету. Шановні колеги, будь ласка, пане Іване, ви залишайтесь на трибуні. Згідно Регламенту ми зараз маємо запитання до нашого шановного доповідача. Я прошу записатися на запитання.

Доброго дня! Пане Іване, таке запитання. Державна підтримка народжуваності дитини, ні для кого не секрет, що, як правило, для багатьох неблагополучних родин ця державна підтримка стала одним джерелом існування, і вона не вирішує проблеми демографічної в Україні. Яке ставлення до цього комітету? Ми знаємо прекрасно, що сьогодні кошти на народжуваність дитини ще мізерні, і ми це прекрасно розуміємо. Але, дасть Бог, появиться більше коштів сьогодні у Кабінету Міністрів, буде можливість сьогодні підняти кошти за за народжуваність дитини, я думаю, що це питання буде знято. На жаль, сьогодні от саме це питання також буде поставлено під час парламентських слухань, і ми почуємо виступи всіх, хто прийде на парламентські слухання, ми знаємо прекрасно, прийде вся Україна, будуть задіяні всі по даному питанню. І тому, я думаю, що питання демографічної кризи в Україні і народжуваність дітей, повинні ми зробити великий крок вперед. Я не кажу, щоб догнати такі великі країни, але разом з тим… як Китай, але разом з тим, поліпшити дані умови народжуваності.

потрібно не тільки за дитячу демографію говорити, а говорити у контексті смертності, і найкращим показником це є якраз показник надання медичної допомоги, який обліковується… материнства і дитинства. І, ви знаєте, можливо, пане доповідачу, нам потрібно з вами всім разом тут у парламенті ставити питання до влади, до уряду, який, на жаль, не бачить сьогодні ті села… а я скажу, що я – мажоритарник, представляю Рівненську область. У Сарницькому районі є село Цепцевичі, де дітки навчаються у три зміни. Там демографічна ситуація з народжуваністю дитини дуже класна, хороша, але їм потрібно дати умови, їм потрібно дати школу, дошкільну освіту. На жаль, влада цього не бачить. Тому я думаю, що більш комплексніше потрібно, системніше підходити до цих речей. Дайте, будь ласка, відповідь. дійсно… Ви самі собі правильну відповідь і надали, але разом з тим, ми повинні як до одного, так і до другого напрямку дивитися з цих питань. Тому я думаю, що, знову ж таки, децентралізація влади і, дасть Бог, вже залишок коштів на місцях, воно дасть можливість поліпшити оцю обстановку. І мені здається, що ви більше дали… У вас не так було запитання, як ви самі проаналізували і дали правильну відповідь на це запитання. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, від народного депутата Долженкова. Прошу. 12:51:45 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, от ми з боку представника "Блоку Петра Порошенка" – це президентська фракція – почули, що дасть Бог, і коштів буде більше для того, щоб сплачувати державну допомогу. А для чого вас взагалі делегували до влади? Щоб сподіватися на Бога, коли будуть виплати, який розмір цих виплат буде. А я хочу сказати, що ці справи не Божі, а ці справи – ваші як коаліції, що ви зробили у справі захисту та допомоги дітям. По-перше в 2014 році ви прийняли закон, який скасовує держдопомогу підвищену для молодих сімей, які мають три та більше дитини. Фракція "Опозиційний блок", я особисто представляю інтереси в Конституційному Суді, представляю це конституційне подання, щоб скасувати, визнати неконституційним цей ганебний закон. І при цьому за це голосували вся коаліція "Європейська Україна". А що ви зробили? А ви згорнули державну програму кредитування житла, це надкритичне питання для молодої сім'ї, коли держава відшкодовувала частини процентів Дякую. Будь ласка, ваша відповідь, пане Споришу. правильно, ми разом із вами будемо в парламенті приймати дане рішення, даний законопроект по підвищенню плати за... по народжуваності дитини. І 21 червня на парламентських слуханнях дане питання також буде підніматися і ми разом з вами всі почуємо його, і будемо робити якісь виводи по даному питанню. Дякую. Вичерпався, шановні колеги, список тих депутатів, які прагнули задати запитання представнику комітету. Пане Іване, просимо вас пройти до місця вашого робочого. Згідно Регламенту, немає в нас співдоповіді відносно проекту постанови. І тому зараз ми переходимо до обговорення. Я прошу записатися на виступи від фракцій всіх бажаючих вступити в обговоренні з цього питання, прошу – від фракцій, потім буде – від народних депутатів.

Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" пан Співаковський, і він буде виступати з трибуни. Просимо вас до Шановний Голово, шановні народні депутати, я хочу сказати, що розглядати питання просто демографії у відриві від інших питань буде дуже складно. Ми взагалі повинні говорити про сталий розвиток людського капіталу на теренах України. Сьогодні ми маємо не тільки проблему з народжуваністю, ми маємо проблему з неконтрольованою міграцією, ми маємо проблему з руйнуванням освітньої інфраструктури. Тому такі парламентські слухання нам дуже необхідні. Але я просто звертаюсь до членів профільного комітету з проханням розглядати це питання системно. Не в системі ви ніколи його не вирішите. Просто прохання до людей більше народжувати так питання вирішуватись не буде. Там проблеми і освіти, і освіченості. Бо, наприклад, коли ми закриваємо школу в маленькому селі, то ми повинні розуміти, що ця територія готується до розпахування. Нема школи – нема перспективи, нема майбутнього. Те ж саме стосується медицини. Якщо ФАП закрили, це означає, що для жителів цього села сигнал, що ця територія буде закриватись. Тому ми повинні зрозуміти, що тільки в системі, через розвиток людського капіталу ми можемо вирішити це питання. якщо ми говоримо про уряд, то ми повинні розуміти, що це питання розвитку людського капіталу повинно бути доручено одному з віце-прем'єр-міністрів, який буде відповідати абсолютно конкретно на рівні: чи зменшується населення України, чи воно збільшується. Якщо воно зменшується, це і є оцінка діяльності того віце-прем'єр-міністра, який повинен відповідати на ці питання. Ще раз хочу запросити всіх підтримати ці слухання, але розглядати в системі як єдину українську національну програму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Ляшко, якому передає слово його колега Ленський, від Радикальної партії. Просимо. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що кожен українець вам скаже без будь-яких парламентських слухань про причини демографічної кризи в Україні. Головна причина цієї демографічної кризи люди не вірять в майбутнє, люди бояться народжувати дітей, тому що немає де народжувати, де жити, як поставити на ноги дитину, де заробити на ліки, на харчування, на житло; немає необхідних медичних послуг, немає освітніх послуг. От вам і всі причини кризи. І я не бачу потреби проводити з цього приводу Треба не парламентські слухання проводити і говорити ні про що, а треба радикально міняти економічну і соціально-політичну ситуацію в Україні, створювати, в першу чергу, робочі місця. Єдина можливість подолати цю кризу – дати людям упевненість у завтрашньому дні, щоб коли молода українська дівчина народжує дитину, щоб вона мала власний куток, щоб вона мала роботу, щоб нормальну зарплату, можливість ту дитину здати в дитсадок, у школу, вивчити і потім мати роботу. Тому питання демографії – це комплексне. Мій шановний колега Віктор Галасюк уже демонстрував сьогодні прогнози Організації залишиться на нашій благословенній землі, якщо ми радикально не змінимо ту політику, яка веде до прірви. Радикальна партія пропонує радикальну зміну економічної політики, можливість мати роботу і зарплату українцям в своїй рідній країні. Мене сьогодні питають за безвіз, як ми до цього ставимося. Безвіз – це суперновина, це чудово. Але українцям до безвізу треба роботу і зарплату, щоб було чим скористатися тим безвізом, щоб було за що поїхати і за що відпочивати. А коли в людей немає за що жити, то їм байдуже той безвіз. Найбільше, що сьогодні хвилює українців, це низькі зарплати, низькі пенсії. Хочете подолати демографічну кризу, дайте пенсіонерам нормальну пенсію. Хочемо подолати демографічну кризу, дайте молоді житло. Хочете подолати демографічну кризу, підтримуйте національного виробника, замість того, щоб продавати землю і піднімати пенсійний вік. Тобто відповідь на питання, як подолати економічну кризу, проста: проводити політику економічного націоналізму, створювати робочі місця для українців, піднімати зарплати, пенсії і всі інші доходи для українців. Проводити політику розвитку України, а не перетворення України на сировинну колонію, де будь-яка нормальна людина просто не хоче жити. Дякуємо за виступ. Будь ласка, Юрій Павленко від "Опозиційного блоку". Пане Юрію, запрошуємо вас на трибуну. добре, що ми звернули увагу на демографічну політику України, тому що демографічна політика є однією з стратегічних для того, щоб ми розуміли, яким чином буде розвиватися країна і держава. Що таке демографічна політика? Це, в першу чергу, народжуваність, це тривалість життя кожного українця. І це регулювання міграційних потоків, тобто скільки виїхало українців, і скільки громадян іншої держави приїхали на нашу територію. Це комплекс дуже серйозних заходів. Як людина, яка в чотирьох урядах відповідала за демографічну політику України, я можу сказати, що в свій час в 2006 році була затверджена стратегія демографічної політики до 2015 року, яка мала величезну кількість системних заходів, зокрема і по підтримці традиційної української сім'ї. Що це дало? Це дало те, що з 2005 по з 2005 по 2013 рік майже на 100 тисяч в рік зросла кількість народжених дітей. Не так динамічно, але зросла і тривалість життя українця. Зросла кількість сімей, в яких народилось троє і більше дітей. В 2013 році ми мали унікальну ситуацію, коли вперше за роки незалежності реальна кількість дітей стала більшою. Кількість дитячого населення зросла на 18 тисяч дітей. І це був серйозний сигнал до того, що країна почала виходити з демографічної ями. була дуже відповідальна політика по підтримці і збереженню батьківського потенціалу. А отут було питання: як вплинула допомога при народженні дитини, яка постійно в свій час зростала? Вона дуже позитивно вплинула. Тому що, якщо в 2005 році ми мали 18 тисяч на рік позбавлень батьківських прав, то в 2013 року ця кількість скоротилась майже в 2,5 рази, до 6 тисяч позбавлень батьківських прав на рік. І це було дуже серйозне досягнення і фактично перемога держави. На жаль, три останніх роки відсутність системної політики, відсутність відповідальної особи в уряді за демографічну політику призвело до прийняття безвідповідальних, часто безсистемних дій і непрофесійних рішень, які знову вводять сьогодні країну в серйозну демографічну яму. Катастрофічно впала народжуваність, тривалість життя українців зменшується. Виїжджає дуже багато за кордон. Жодних системних дій… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд дайте завершити. ПАВЛЕНКО Ю.О. …жоден з урядів не пропонує. І не проблема тут лише війна. Непрофесійність влади, ось проблема демографічної кризи сьогодні в Україні. Тому ми і підтримаємо проведення парламентських слухань. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. Я запрошую від "Волі народу" шановного Володимира Михайловича Литвина зараз виступити, будь ласка. Колеги, є ще фракції, будь ласка, зорієнтуйте, хто не записався і хоче виступити. Шановні народні депутати! Було б дуже добре, якби молоді політики, які дуже правильні речі виголошують, просто вирішували демографічну проблему. І особистим прикладом показували, як можна отримати дітей. Тим більше, що я думаю, молодих політиків, особливо тих, які присутні в сесійній залі, можливостей на порядок більше, ніж у пересічного українського громадянина. І з цього приводу ще я повинен сказати, що вустами політиків, вустами влади народ завжди їсть ікру. Я не сприймав і не сприймаю отих стогонів, які звучать. Ми були вчора, ми все робили добре. Сьогодні ті, що прийшли до влади, вони роблять погано. Да, роблять погано, тим більше, що прийшли до влади ті люди, які при попередній владі, при "попєрєдніках" стояли в других, у третій рядах, підтримували так би мовити її. Але проблема демографічна – це не тема одного дня, і це, очевидно, треба зрозуміти. Вирішується вона просто. Щоб були створені сприятливі умови, щоб народжували більше дітей і люди, щоб довше жили – оце головне вирішення демографічної проблеми. А тепер давайте подивимося, що робиться нині. Заходилися реформувати все, що тільки можна реформувати, не піднімаючись із зручних стільців і не розуміючи, що як сьогодні поїхати у забитий район, села вимерли, ті, які залишились, спилися, а ті люди, які не п'ють, в силу різних обставин вони вмирають від самотності. Виявляється, що самотність – це також хвороба. Давайте поглянемо на тих батьків і на сім'ї, які не утримують своїх дітей в силу різних обставин. Діти де перебувають? В інтернатах. Що зараз пропонують? Давайте зробимо, як в Європі, ліквідуємо інтернати, школи-інтернати, передамо всіх у сім'ї і щоб діти ходили в звичайні школи. Новоград-Волинський, школа-інтернат, більше ніж 150 дітей, 100 процентів мають батьків. Більшість цих батьків у силу різних обставин цими дітьми не цікавляться. Дівчинці зробили складну операцію в Інституті акушерства і гінекології і на реабілітацію вона не поїхала до дому, а прийшла цю школу-інтернат, тому що там діти нагодовані і доглянуті. Але я розумію, що буде внесено у Верховну Раду законопроект і депутати одним махом, які називають себе коаліцією, і ті, вибачте мене за грубе слово, які постійно їм підмахують, коли треба прийняти критичне рішення, і вони проголосують за це рішення, і по суті справи ліквідують ці інтернати. Але треба поїхати спочатку тим, хто розробляє ці закони, подивитися ті інтернати. Там подвижники працюють за копійки, там напрацьована методика як… Дайте закінчити 30 секунд, будь ласка. ЛИТВИН В.М. Ну, як завжди, коли треба щось сказати, треба завершувати. Тому, на моє глибоке переконання, нам треба не парламентські слухання, де будуть токувати депутати про одне й те ж, а нам треба просто переглянути всю політику і, як мінімум, повернути ті гарантії, які були. Це вже відповідальність коаліції. Те, що ви зробили, це злочин. Я думаю, що мине час і будуть питати так, як сьогодні ганяють тих, що були вчора при владі. Дякую. Дякую вам. І дякую за уточнення щодо правильності української мови. Дійсно, треба завершувати, а не закінчувати. Тому я зараз прошу після завершення обговорень від фракцій записатися всім бажаючим від депутатів, записатися на обговорення. Прошу.

Володимир Михайлович, ви ще не завершили. Будь ласка, пану Мельничуку слово від вашої групи. Прошу. Сергій Мельничук, група "Воля народу". Дійсно, демографічна проблема стоїть в нашій країні особливо в тих, мені підказують, що в ……………, які беруть до рота погані речі і потім роблять тими речами собі клізми. Це так до слова. Але хочу сказати про інше, про те, що почав говорити пан Литвин. Адже, сидячи в кабінетах, сидячи в парламентських ми нічого не вирішимо, потрібно виїжджати на місця і побачити своїми очима, що робиться, що робиться в тих самих закладах, де знаходяться ці діти. Потрібно виїхати і подивитись, як живуть ті сім'ї, які обдираються за рахунок тих, які, підказують тут мені збоку, які грабують державний бюджет, а діти потім не доїдають, які грабують їхні сім'ї, які брешуть з трибуни одне, а потім український народ страждає. Їм не хватає бюджету, які кричать, що ми 3200 підняли зарплати, а при цьому знищується малий і середній бізнес, і таких проблем безліч. І останні уряди, теперішній, попередній, і так, мінімум, п'ять урядів, які були, вони звели наш український народ до зубожіння і нашої української нації через аферистів, які прийшли до влади. А я маю аферистів, які сидять поруч і підказують, в тій фракції, в якій я був. Які прийшли на крові українського народу, на крові патріотів, їх потрібно також заборонити і судити за те, що йде пограбування українського народу через державний бюджет, через бюджет воюючої країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юрій Мірошниченко передає слово своєму колезі пану Папієву. Пане Михайле, будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановна головуюча! Ви знаєте, сьогодні середа, здавалося би, у Верховній Раді України завжди на середу формується порядок денний в такий спосіб, щоб була ратифікація і після цього ніяких важливих законопроектів не ставити до порядку денного, тому що фактично немає голосів в залі. Але я вдячний кожному народному депутату України, який сьогодні присутній в залі і активно бере участь Верховної Ради України. надважливим, і я повертаю вас до першого питання порядку денного, коли ми внесли зміни до Європейської соціальної хартії (переглянутої). Сьогодні фактично по тих законопроектах, які сьогодні і проголосовано, і підтримано, найбільш соціально значущий день Верховної Ради України за весь період каденції Верховної Ради. І це я кажу без перебільшення. Бо ми сьогодні вирішили проблему і дітей тимчасово переміщених осіб, частково, не повністю, бо у нас ще величезний борг перед цими особами, які попали, в силу об'єктивних обставин, в скрутні умови життя і яким потрібна сьогодні державна допомога. Ми сьогодні також вирішили багато інших питань. І оце питання демографії, воно є питанням номер один України. І дуже просив би всіх народних депутатів України, щоб ми ці парламентські слухання поставили перед розглядом того законопроекту про пенсійну реформу, який планує подати до Верховної Ради уряд. Ми не зможемо прийняти правильне рішення, якщо у нас будуть викривлені вхідні умови. От сьогодні уряд інформує нас всіх, що українців є 42 мільйони 300 тисяч громадян, це наявне населення, і ці дані подаються на сайті Державної служби статистики, і оце перша помилка. Сьогодні реально і експерти кажуть, українців в наявності є від 34 до 36 мільйонів громадян. У нас якщо раніше співвідношення було на одного пенсіонера 1,4 працюючих, у нас сьогодні на 12 пенсіонерів припадає 10 працюючих. Ми не зможемо прийняти правильний Закон про пенсійну реформу, якщо у нас на вході не буде правильних даних. Можу нагадати вам ще декілька таких яскравих цифр, які б підтвердили наскільки це кричуща проблема. У нас сьогодні в Україні бабусь 75-річного віку більше ніж п'ятирічних дівчат, у нас 40 відсотків народжених хлопчиків не доживають до пенсійного віку. І для того, щоб ми прийняли правильні рішення, нам тут не треба казати яка влада що робила, попередники і все, нам треба правильно взяти ті реальні умови, які сьогодні є, і прийняти надважливе рішення з тим, щоб… 30 секунд, будь ласка. ПАПІЄВ М.М. З тим, щоб ми стимулювали народжуваність і з тим, щоб ми змогли повернути більше 7 мільйонів трудящих мігрантів, які в працездатному репродуктивному віці зараз знаходяться за межами України, щоб вони вернулися в Україну, і щоб Україна і наші діти мали майбутнє. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, від Радикальної партії народний депутат Віктор Галасюк. Прошу вас, пане Вікторе, але ви зараз від себе як депутат, не від фракції. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати! Минулого року ми з моїм шановним колегою по фракції Радикальної партії Віктором Вовком були в Берліні на щорічному з'їзді Римського клубу. Це одна з найвпливовіших світових організацій, яка об'єднує інтелектуалів, науковців, промисловців, які мають великий вплив на державну політику різних країн світу. І у нас там відбулося дуже цікаве спілкування в кулуарах, яким я хочу з вами поділитися, бо воно є стратегічно важливим для нашої країни. Були офіційні виступи, виступали в тому числі федеральні міністри Німеччини, а після того ми мали відверту розмову з тими людьми, які багато років визначають політику, в тому числі, Німеччині, і в тому числі по відношенню до України, і до інших країн. І ми запитали, а чому так активно обговорюється план Маршала для Африки і чому не говорять про план Маршала для України, бо ми ж є стратегічним партнером для Європи, для Німеччини, зокрема. І нам відверто відповіли, що план Маршала для Африки розглядається тому, що, якщо він не буде реалізований, то з Африки сотні мільйонів біженців будуть тікати до Європи і, передусім, до Німеччини. А по відношенню до України такої загрози для Європи не існує. Адже для Європи є бажаним при тих висококваліфікованих, освічених, творчих, талановитих українців, які приїздять в Європу є законослухняними громадянами, є дуже здібними людьми, які створюють ВВП великої об'єднаної Європи, які будуть економічну міць європейського співтовариства. От вам одна з відповідей на питання про демографічну політику, тобто наші національні інтереси і національні інтереси наших країн-партнерів, країн-партнерів, друзів, сусідів вони так чи інакше вони є все-одно є різними. Бо кожна країна зацікавлена в тому, щоб її громадяни були процвітаючі, щоб вони були інтелектуальні, щоб їх ставало більше. Тому ми маємо проводити ту політику, яка є вигідною Україні, враховувати інтереси наших закордонних партнерів, але не йти на поводу у будь-яких які нам висловлюють, чи то Міжнародний валютний фонд, чи будь-яка інша організація. Бо, якщо ви подивитеся, що відбулося з 26 років з населенням нашої країни, ми втратили 9 мільйонів українців і ми втратили третину нашої економіки в реальному вимірі. Тому це нам треба виправляти, і це наша з вами місія як українського парламенту ставити ці питання на чолі кута і вирішувати їх. А фракція Радикальної партії запропонувала антикризований план розвитку економіки, який дозволить докорінно вирішити програму демографії на основі якісно нової економічної політики. Дякую. Дякую. У нас триває обговорення від народних депутатів України. Будь ласка, пан Мусій, вам слово. політична партія "Народний контроль". Повністю підтримуючи ідею проведення парламентських слухань, адже ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і саме в парламенті повинна формуватися державна політика. Так от, на моє переконання, парламентські слухання, а особливо їх резолюція після парламентських слухань повинна стати дороговказом не тільки для коаліції, а й для уряду, як проводити державну політику, щоб подолати демографічну кризу, в якій перебуває сьогодні Україна. Я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що демографічна криза у нас тільки наростає з кожним роком. Щодо тих даних, які наводить український держстат про кількість населення України. Хочу звернути увагу також профільний комітет, який, я щиро вірю, що підтримані будуть ті парламентські слухання, і цей комітет мав запропонувати, насправді, провести відповідно до українського законодавства і Конституції перепис населення України. Сьогоднішня влада хронічно ігнорує вимогу українського законодавства про те, щоб, нарешті, провести перепис населення України і сказати, скільки насправді у нас живе українців. Таких даних немає. Одні наводять приклад 42 мільйони, інші – 35 мільйонів, і невідомо до сьогодні, скільки є українців. Тоді ми будемо мати кількісні показники, від яких можна буде відштовхнутися для того, щоб оцінити масштаби демографічної кризи. Безумовно, погоджуюсь повністю з пропозиціями пана Співаковського, колеги, і пана Литвина, колеги, які запропонували системний і комплексний підхід до питання демографічної кризи. І тут якраз має бути об'єднання інших комітетів, які напряму дотичні до демографії. А це і наш Комітет з питань охорони здоров'я, адже всім відомо, що здоров'я напряму також залежить від якості медичного обслуговування і системи, в якій знаходиться наша Ті ініціативи, які ми сьогодні бачимо від уряду, а особливо завтра ви побачите, буде вноситися в зал на голосування в позарегламентний спосіб чотири законопроекти по так званій реформі від Уляни Супрун і теперішнього уряду, які не тільки поглиблять демографічну кризу, а знищать населення України повністю. І я думаю, це… Зверніть, будь ласка, завтра також на це увагу. Це буде прелюдією до парламентських слухань, можливо, позиція парламенту про непідтримку позиції уряду по знищенню української медицини, залишків української медицини. Тому насамкінець закликав би усіх сьогодні проголосувати і підтримати такі слухання, адже ми тоді з різних комітетів зможемо сформувати державну політику і заставити уряд проводити ту політику, яку прийняв український парламент. Дякую. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, народний депутат Нечаєв. Він передає слово Долженкову. Я бачу! Будь ласка, пане Долженков. 13:20:52 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, шановні громадяни! Розгляд проекту Постанови щодо демографічної кризи України, причини, наслідки та шляхи подолання як на мене це – лицемірство. Чому це лицемірство? Тому що влада, яка, фактично, завдала нищівного, руйнівного удару по гарантіям, які б сприяли би підвищенню народжуваності дітей в країні, зараз говорить про те, що необхідно проводити парламентські слухання, це я вважаю насмішкою над українськими громадянами. Я приведу статистику: у 2014 році була скасована державна допомога при народженні дитини, підвищена, за трьох і більше дітей – це по-перше. Це дестимулює народжуваність, це призводить до демографічної кризи. Другий крок – це скасування на державному рівні Державної програми щодо відшкодування процентів за іпотечним кредитуванням для молодих сімей, чим більше дітей, тим більше відсоток відшкодування. Я не вважаю, що цих заходів було достатньо для того, щоб виправити цю жахливу кричущу ситуацію. Але це були кроки вперед, які були скасовані, і зараз ми будемо говорити про подолання цієї демографічної кризи. Дуже сумно і дуже болісно чути від деяких представників, від народних депутатів, коли одні говорять: давайте з'їздимо на місце, подивимося як люди живуть, давайте будемо сподіватися на Бога, коли кошти нам виділять. Я вважаю, що ми зібралися для того, щоб розробити комплексні заходи щодо забезпечення гарантій для підвищення народжуваності дитини. Наприклад, ми повинні повернути державні гарантії, вони мають диференційований розмір: чим більше дітей в сім'ї, тим більше розмір державних гарантій. Ми повинні повернути держану допомогу щодо іпотечного кредитування. Ми повинні розглянути, можливо, питання і щодо зменшення податкового тягаря на тих батьків, які мають більше там три, чотири, п'ять дітей, наприклад, запровадити знижені ставки оподаткування ПДВ, оподаткування податку з доходів фізичних осіб. Демографічна криза – це є наслідок, причина демографічної кризи – економічне становище в країні. Жодна країна, яка має дуже важке економічне становище, економіка якої фактично не працює, не буде мати якогось розвиту або демографічної весни. Тому що у людей відсутні стимули. Чому економічна ситуація така? А економічна ситуація через те, що не тільки, навіть в цій залі не дотримуються вимоги ні Регламенту, ні інших законів, а і на вулиці фактично люди керуються якимись іншими принципами, не законом, не правом. Тому інвестори просто не приходять, а одні гасла: ми повинні, наша місія полягає в тому, щоб інвестори прийшлим – ну, це лише гасла, а потрібно лише конкретні законопроекти і конкретне дотримання прав людини і законодавства. Дякую. У нас залишається останній виступаючий серед депутатів, які бажають взяти участь в обговоренні. І, наскільки я зрозуміла, народний депутат Шверк передає слово для заключного виступу в цьому обговоренні своєму колезі пану Барні, який до депутатського терміну був викладачем. Будь ласка, пане Барна. 13:24:23 БАРНА О.С. Слава Ісусу Христу! Проблема демографії України як людського потенціалу носить виключно соціальний характер, який виходить саме із неналежного економічного стану. В мене Тернопільщина, аграрний регіон. Регіон, який колись був досить багатий, люди мали роботу, існували господарства. В результаті люди мали роботу, мали зарплату, розвивалася інфраструктура села, і люди мали при кожному своєму домі ту ж саму худобу. Поряд з тим, розвал господарств, колгоспів призвів до того, що люди залишилися без роботи. Були розібрані ферми, розібрана техніка, роздані паї. Люди залишилися без засобів обробітку, сліпо підписують договори з агрохолдингами, які, маніпулюючи людьми, купляючи їх за мішок цукру, забирають в них земельні паї. І зараз деякі агрохолдинги, які володіють більше сотнями тисяч гектарів, по газетах роблять рекламу, що вони сплачують найбільше податків. Та не потрібні нам такі податки, коли люди на місцях не мають роботи! саме тому я вважаю, що тенденція розпаювання господарств, яка призвела до їх знищення у 90-х роках, була спланованою акцією знищення українського села і знищення України в цілому. Хто тоді був при владі? Давайте робимо висновки. Що зараз потрібно нам всім робити? Нам потрібно зробити так, щоб люди відчували себе потрібними. Нам потрібно зробити так, щоб людина, встаючи зранку чи в селі, чи в місті, відчувала потрібною для суспільства і для України. Вона повинна йти на роботу. Потрібно обмежити вплив великих агрохолдингів на формування сільського господарства в нашій місцевості, обмежити кількість землі. І, головне, зобов'язати їх створювати побільше робочих місць, зобов'язати їх розвивати інфраструктуру населених пунктів, де вони орендують землю. Нам потрібно розвивати тваринництво, трудомісткі сфери сільського господарства і основне – переробку. Щоби Україна виходила на світовий ринок не як сировинний придаток, не як країна, яка експортує тільки сировину сільськогосподарську, а сировину, готову продукцію, де додаткова вартість залишається у нас, і кошти залишаються у наших працівників. Тому нам треба зараз відкинути популістичні заклики, а зробити так, щоби громадянин відчував свою потребу. Він буде впевнений в майбутньому, а буде впевнений він в майбутньому, Дякуємо, шановний колего. Шановні колеги, ми закінчили, завершили ґрунтовне обговорення проекту Постанови про проведення парламентських слухань, і зараз я ставлю на голосування. Прошу всіх повернутися до робочих місць, прошу підтримати пропозицію профільного комітету про проведення парламентських слухань на тему: "Демографічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання", це проект Постанови № 6349. І проведення таких слухань комітет пропонує на 21 червня

156 голосів. Шановні колеги, як каже наш шановний спікер, дозволю собі цитату, "потенціалу немає на цю хвилину", але це питання стосується порядку денного Верховної Ради України, і ми зможемо до нього повернутися. На цьому вичерпано порядок денний на сьогодні. Але дозвольте мені два коротких оголошення. Перше. Сьогодні о 16-й годині у Страсбурзі в Європейському парламенті буде підписано вже (це формальний, але останній і надзвичайно важливий) Акт рішення про надання Україні безвізового режиму за участі Президента України і української делегації. І, власне, я щиро хочу подякувати нинішньому складу українського парламенту теж за ту велику і важливу роботу, яку і кожен депутат, присутній тут, так само доклався для отримання українцями безвізового режиму вже у червні цього року. І друге, важливе оголошення. Як ви всі добре знаєте, щороку третього четверга травня українці відзначають День вишиванки. Давайте завтра дотримаємося цієї традиції. З Україною в серці, з українською культурою і мовою, але з вишиванками, доєднаємося до цієї традиції. В кого немає вишиванки, є вечір сьогодні підтримати українське виробництво. Олег Березюк підказує, що можуть вишити хтось вишиванку за вечір. І, власне, я бажаю всім плідної роботи в комітетах зараз. І до завтра ми закриваємо на цьому наше сьогоднішнє засідання. Дякую, до побачення. Дякую,